Á sama tíma hefur byggingarframkvæmdum fækkað og samdráttur blasir við í byggingu húsnæðis. Sú staðreynd blasir samt sem áður við okkur að við höfum verið að byggja meira á síðastliðnum árum, svona í sögulegu samhengi, en það hefur allt of harkalega verið tekið í handbremsuna á Seðlabankanum. Á þetta hef ég bent. Þrátt fyrir þessa miklu uppbyggingu höfum við ekki náð að haldast í hendur við þá miklu fólksfjölgun sem verið hefur á undanförnum árum. Þvert á það sem við þurfum nú mun vöntun á húsnæði einungis auka þrýsting til verðhækkunar á húsnæði og leigu sem mun hafa áhrif á verðbólgu. Þetta erum við farin að sjá í dag. Þetta er staðan þrátt fyrir miklar og góðar aðgerðir á hlið hins opinbera. Þar má nefna að alls 2.643 nýjar leiguíbúðir eru komnar í notkun af þeim 3.486 íbúðum sem fengið hafa stofnframlög frá ríki og sveitarfélögum á síðustu átta árum. Langflestar íbúðanna, eða 2.227, eru staðsettar á höfuðborgarsvæðinu. Þá hafa 806 íbúðir verið fjármagnaðar í hlutdeildarlánakerfinu, sem er nýtt kerfi og er leið fólks til að komast inn á fasteignamarkaðinn sem á ekki eða á erfitt með að safna fyrir útborgun en getur hins vegar greitt mánaðarlegar afborganir. Nú þarf almenni markaðurinn að fá andrými. Hert lánþegaskilyrði, háir vextir Seðlabankans skipta hér sköpum. Það er erfiðara að komast inn á markaðinn og það er dýrara að framkvæma byggingar eigna. Þetta er eitraður kokteill í núverandi ástandi. Svo verður að nefna þéttingarstefnu Samfylkingarinnar í Reykjavík á síðustu árum sem er að koma í bakið á íslensku samfélagi í dag. Á þetta hef ég bent lengi og seðlabankastjóri gerði það sjálfur á opnum fundi efnahags- og viðskiptanefndar í síðustu viku.

Ég hef fulla trú á því að ríkisstjórnin muni spila sóknarbolta og við skulum sjá hvort hún skori ekki fljótlega mörk og sýni hvað í henni býr. Það var sérstök upplifun að hlusta á minni hlutann í þinginu, hvernig þingmenn hans ræða um lífskjör á Íslandi. Þrátt fyrir að við öll köllum eftir lægri vöxtum og verðbólgu þá hefur þjóðin sjaldan haft það betra. Í öllum samanburði er hagvöxtur á Íslandi langt umfram það sem þekkist í öðrum löndum og kaupmátturinn hér með því besta sem gerist í heiminum. Verkefnið er að ráðast gegn verðbólgu og háum vöxtum. Með þeim árangri skorar ríkisstjórnin mörk. Virðulegi forseti. Niðurstaða vantrauststillögunnar er stórsigur fyrir ríkisstjórn

Það er misjöfn sýn fólks á þá vantrauststillögu sem lögð var fram hér í gær. Ég er ánægður með það að við skyldum leggja hana fram vegna þess að hún upplýsti okkur um það hver stefna þessarar ríkisstjórnar er.

Virðulegi forseti. Viðskiptablaðið vekur athygli á því að útgjöld ríkissjóðs halda áfram að aukast, og það verulega. Það lítur út fyrir að við verðum með heilan áratug

áhrif. Það er í samræmi við það sem við í Viðreisn höfum fundið mjög sterkt fyrir, að heimilin og fyrirtækin í landinu róa mjög þungan róður þessa dagana. Við skynjum þetta ákall til okkar stjórnmálamanna að standa undir þeirri ábyrgð að koma böndum á verðbólguna svo að hægt sé að lækka vextina. Það er mesta kjarabótin fyrir heimili landsins. Nýjustu spár benda hins vegar til þess að við náum því ekki fyrr en í fyrsta lagi

Fólk myndi líka sætta sig við aukin útgjöld ef það fyndi t.d. að það væru fleiri lögreglumenn hér á landinu eða betri samgöngur. En það er ekki svo.

Við fengum til okkar góða fyrirlesara víðsvegar að; frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Samtökum iðnaðarins og Leigjendasamtökunum. Þetta gerðum við gagngert til að leiða saman ólík sjónarmið og fá tillögur þessara aðila um hvað við getum gert til skemmri tíma. Það er ljóst að til skemmri tíma verður vandinn ekki eingöngu leystur með því að byggja bara meira, við getum einfaldlega ekki byggt nógu hratt. Það þýðir ekki að við ættum að hætta að byggja. Við verðum að halda því áfram. En við verðum að finna aðrar og fleiri leiðir til að leysa vandann til skemmri tíma. Við vitum að húsnæði er of dýrt. Það sést á því að síðustu ár og áratugi hefur húsnæði hækkað margfalt á við hvort tveggja verðlag og laun. Við getum ekki leyft okkur að slaka heldur á kröfum til húsnæðisins. Íslenska veðrið, sem við bæði elskum og elskum að hata, býður einfaldlega ekki upp á það. Um það verður varla deilt að staða leigjenda á húsnæðismarkaði er slæm sem hefur margs konar skaðleg áhrif á leigjendur. Það er samt ekki öll nótt úti enn og lausnirnar eru til. Sumar er að finna í hvítbók um húsnæðismál, eins og hærri fasteignagjöld á íbúðir sem ekki eru til búsetu, útgreiðsluhlutfall lána á framkvæmdatíma, beina húsnæðisstuðningi að tekjulágum og fyrstu kaupendum frekar en almennum kaupendum, skýra regluverk um gististarfsemi, fjölga byggingarhæfum lóðum, tímabinda uppbyggingarheimildir, styrkja tæknilega grunninnviði. Aðrar tillögur snúa að því að bæta umhverfi byggingarframkvæmda, stytta tímalínur, auka endurgreiðslu virðisauka, takmarka hækkanir leigu og fleira. Lausnirnar eru til. Sumar er meira að segja að finna í málaskrá Alþingis um heimildir til að leggja aukafasteignagjöld og íbúð þar sem enginn býr og mætti nýta ef til greina kæmi að samþykkja mál frá stjórnarandstöðu. Forseti. Við skuldum okkur sjálfum og komandi kynslóðum tækifæri til að búa sér heimili á Íslandi.

Virðulegi forseti. Mig langar að ræða um fátækt. Ég tel að það fari oft fram hjá ráðamönnum þjóðarinnar hversu margir á Íslandi glíma við raunverulega fátækt. Í gær hlustaði ég á ráðherra ríkisstjórnarinnar mæra eigin verk og tala um hversu gott lífið á Íslandi væri vegna þess að þeir hefðu gert svo mikið. Fátækt fólk á Íslandi upplifir einhvern allt annan veruleika en ráðherrarnir. Hér hækkar allt í verði í hverjum einasta mánuði nema launin og það verður sífellt erfiðara að fá aðgang að þeirri grunnþjónustu sem ríkið á að veita þegnum sínum; heilbrigðisþjónustu, öldrunarþjónustu, félagsþjónustu o.s.frv. Raunveruleiki öryrkja er að greiða margfalt meira fyrir húsnæði en þeir gerðu áður en þeir fá það sama greitt frá Tryggingastofnun. Allar tilraunir þeirra til að bjarga sér úr fátækt, svo sem með vinnu, leiða til aukinna skerðinga og skila því litlu sem engu. Ríkisstjórnin þarf að hysja upp um sig buxurnar og kynna sér raunverulegar aðstæður fólksins í landinu og grípa til aðgerða til að mæta þeim vanda. Hættið að setja vandamálin í nefndir og stofna starfshópa. Fólk þarf fæði, klæði og húsnæði. Virðulegur forseti. Taugarnar eru þandar. Já, þær eru mjög þandar. Það er af þeirri ástæðu sem Grindvíkingar efna til mótmæla hér í dag, samstöðumótmæla, þar sem þeim finnst vanta svör og upplýsingar í þeirri óvissu sem þeir búa við. Það er margt sem þenur taugarnar, mjög margt. Grindvíkingar hafa fundið fyrir miklum velvilja og fólk segist skilja aðstæður eða kannski ekki beint aðstæður heldur skilur að áhyggjurnar séu miklar. En umfjöllunin er alltaf um landris og eldgos og hvernig jörðin er að haga sér. Það er bara eitthvað allt annað mál sem við Grindvíkingar erum löngu hætt að pæla í. Það er miklu frekar: Hvar eigum við að búa? Hvað eigum við mikið til þess að ákveða hvar við eigum að búa? Hvað kostar það okkur að flytja? Hvað eigum við að hafa leigusamninginn lengi? Hvar eiga börnin að vera í skóla? Hvert eiga þau að fara í íþróttir? Hvað verður um fyrirtækið? Hvað ef ég kaupi húsnæði þarna, fæ ég þá fyrirtækið í hausinn seinna? Opnanir og lokanir — svona væri hægt að halda endalaust áfram. Það er fólk að vinna að þessu úti um allt og gera sitt besta og við áttum okkur alveg á því. En vandamálið er kannski það hvað þetta er úti um allt þannig að maður hefur ekki á hreinu hvort það sé verið að halda öllum boltum á lofti eða ekki.

sem var í sjálfstæðri búsetu, hætt að vinna en býr kannski á hjúkrunarheimili núna án þess að þurfa þess? Enginn hefur heyrt í þeim. Þannig að það er ekki bara

Virðulegi forseti. Starfshópur um eflingu samfélagsins á Langanesi hefur nú skilað skýrslu og tillögum til stjórnvalda. Viðfangsefni hópsins vörðuðu einkum málefnasvið umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytis. Ég tek undir niðurstöður starfshópsins og legg áherslu á samhengi þeirra við aðrar aðgerðir og áherslur stjórnvalda á svæðinu og fyrri vinnu og mikilvægi þess að fylgja þessum tillögum eftir. Mat starfshópsins er að forgangsmál sé að stórauka flutningsgetu á raforku til Þórshafnar og nágrennis og að beinast liggi við að slíkt verði gert með nýrri og öflugri raflínu frá Öxarfirði til Þórshafnar, sem yrði hluti af flutningskerfi Landsnets. Orka er lykill að samkeppnishæfni svæðisins og orkuskiptum og forsenda fyrir sókn nýrra atvinnuvega að ógleymdum tækifærum þeirra fyrirtækja sem nú starfa á svæðinu til vaxtar og þróunar. Einnig er lögð áhersla á að orkuöflun á svæðinu verði skoðuð og sérstaklega stutt við jarðhitaleit þar. Þá er lagt til að unnið verði áfram með tillögu um friðlýsingu á utanverðu Langanesi og að stofnaður verði þjóðgarður þar í sátt við íbúa og hagsmunaaðila. Samhliða verði unnið að uppbyggingu innviða og m.a. að koma upp starfsstöð í náttúrurannsóknum í samræmi við tillögu nefndar um málefni byggðarinnar við Bakkaflóa frá 2018. Það gæti skapað segla fyrir ferðamenn og aflað þekkingar sem getur bæði stutt við vernd og nýtingu til framtíðar. Svæðið má segja að sé ónumið af ferðamönnum og segull á Langanesi í samhengi við frekari uppbyggingu Heimskautsgerðisins á Raufarhöfn gæti gjörbreytt grundvelli ferðaþjónustu á svæðinu frá Ásbyrgi til Vopnafjarðar. Loks minni ég á að vegabætur á Brekknaheiði eru á dagskrá og verkefnið Betri Bakkafjörður er að gera marga góða hluti.

til að sannfæra hamfaraspámennina þegar málið var rætt hér á þingi. Við afgreiðslu málsins hér í þingsal sögðu 40 þingmenn já, 18 sögðu nei og þrír greiddu ekki Og til upprifjunar: Allir þingmenn Vinstri grænna og Framsóknarflokks sögðu já við þessu stjórnarfrumvarpi, líkt og allir þingmenn Viðreisnar, Samfylkingar og Pírata. Meiri hluti Sjálfstæðisflokksins var á móti, þar á meðal núverandi hæstv. forsætisráðherra, ásamt öllum þingmönnum Flokks fólksins og Miðflokksins, að undanskilinni Önnu Kolbrúnu Árnadóttur heitinni sem sat hjá. Með leyfi forseta vitna ég hér í Alþýðusamband Íslands en þar er málið kjarnað vel: „[Þetta eru] tímabærar og nauðsynlegar breytingar á lögum með það fyrir augum að tryggja og undirstrika réttinn til sjálfsforræðis kvenna yfir líkama sínum Frú forseti. Þungunarrofum eftir 16. viku hefur ekki fjölgað þó að konur hafi nú þetta forræði yfir eigin líkama. Frelsið er nefnilega ekkert hættulegt, ekki einu sinni frelsi kvenna.

UN Women á Íslandi hefur á liðinni viku benti á aðstæður kvenna og þar af leiðandi á aðstæður barna á þessum tveimur stríðshrjáðu svæðum. Við höfum margsinnis rætt um stríðið á Gaza á síðustu mánuðum. Nú hefur það staðið í meira en hálft ár og tölurnar tala sínu máli. Þar hefur Ísraelsher sett met í barna- og kvennamorðum, 34.000 eru látin í heild, 77.000 slösuð og við vitum ekki hve margir eru grafnir undir rústunum. Gleymda stríðið er stríðið í Súdan sem hófst fyrir ári. Þar er það eins og í öðrum stríðum, stríðið er háð á líkömum kvenna og barna. Það eru konur og börn sem eru á flótta, það eru konur og börn sem eru á barmi hungursneyðar líkt og annars staðar. Það sem maður tekur líka eftir, og er bent á hjá UN Women, er að konurnar sitja ekki við samningaborðið. Konurnar eru ekki í friðarumleitununum. Við borðin situr feðraveldið holdi klætt, hvort sem það er í Miðausturlöndum eða í Afríku. Þessu verður að breyta. Frú forseti. Ég ætla að halda því fram að Ísland, íslensk stjórnvöld, íslenskir stjórnmálamenn, geti beitt sér í þessu máli. Forsætisnefnd Norðurlandaráðs hefur beðið ríkisstjórnir Norðurlandanna um að beita sér fyrir friðarumleitunum á Gaza. Okkur ber að svara því kalli og okkur ber að stuðla að friði og vernda líf kvenna og barna á stríðshrjáðum svæðum um allan heim. Við eigum að hafa forystu um friðarumleitanir

Fulltrúar sveitarfélaganna, annarra sveitarfélaga en einnig Grindavíkur, komu þar og héldu tölu um stöðuna. Þessi staða er í raun og veru grafalvarleg.

á eigin kostnað. Það hefur veruleg áhrif á möguleika sveitarfélaganna til að þjónusta þá sem eru með lögheimili í sveitarfélögunum sjálfum. Það er eðlileg og rétt réttmæt krafa að krefjast þess að ríkið komi til móts við þessi sveitarfélög sem mörg hver hafa bara veika tekjustofna fyrir.

Hún flyst á milli byggðarlaga, hún er með barnið sitt á leikskóla í öðru sveitarfélagi. Hvað ætlum við að gera? Það krefst aðgerða, ekki bara upplýsinga um ekki neitt.

Hér er alveg ljóst að verið er að setja sand í tannhjólin og sjá til þess að mikilvæg málefni ríkisstjórnarinnar komist ekki inn í nefnd, fái síður umsagnir í tíma og fái síður afgreiðslu. Nú er það þannig að við höfum haldið tvo langa þingfundi síðustu daga, fram eftir nóttu, og ekki kvarta ég yfir því. Það er bara gaman á þingfundum, sérstaklega ef tekist er á og einhver raunveruleg samtöl og samræður eiga sér stað. Ég ætla ekki að gagnrýna það að fólk fari í ræðu í 1. umræðu í málum. Það er mjög eðlilegt. Við eigum að gera það. En það er engin þörf á því að fólk fylli heilar 15 mínútur, margir frá hverjum þingflokki, og fari svo í andsvör við aðra kollega sína í stjórnarandstöðu. Það er einfaldlega málþóf. Í gær ræddum við hér vantraust á ríkisstjórnina. Það var öllum ljóst að sú vantrauststillaga yrði ekki samþykkt og hefðin hefur frekar verið sú að slík umræða tekur frekar snart af, hún er ákveðin og það er farið yfir kosti og galla ríkisstjórnarinnar. Í gær voru settar hér á langar ræður frá flestum þingmönnum stjórnarandstöðunnar um allt og ekkert

Ég vona samt að við fáum tækifæri til að taka öll þau mál t.d. sem voru á dagskrá í gær. Hér voru mál er tengdust kjarasamningum, um trúfélög, aðgerðir gegn peningaþvætti, fullnustu refsingar og svo mætti lengi telja.

störf þingsins og hvernig þeim hefur verið hagað þessa vikuna. Undanfarna daga hefur verið mikið um stóryrði hér í pontu, misvel farið með sannleikann. Stundum er hreinlega eins og við séum ekki öll með sömu skjölin í höndunum. Stundum getur verið að það sé mismunandi túlkun á hlutunum, mismunandi bakgrunnur, hvað það getur verið. En ég vil brýna þingmenn að fara hins vegar satt og rétt með staðreyndir hér í þingsal. Ég

Hér hefur verið talað um það að öryrkjar séu skildir eftir í fjármálaáætlun. Það er ekki rétt, það er vinna í gangi til þess að grípa betur utan um öryrkja. Við þurfum að leyfa þeirri vinnu að klárast. Við erum öll kjörin til að vinna að framfaramálum í þágu þjóðarinnar, stjórn og stjórnarandstaða. Við þurfum að vinna í sameiningu að þeim þeim stóru málum sem fram undan eru. Við þurfum að gera það í sameiningu og við í Framsókn ætlum okkur að standa vaktina, standa keik og fara satt og rétt með þegar við komum hingað upp í pontu og við ætlum að vinna í sameiningu að þeim stóru málum sem fram undan eru og ekki eyða tímanum í óþarfa, eins og t.d. í gær,

athuga hvort það plagg sem verður rætt á eftir og næstu tvo daga í framhaldinu, sem sagt í dag, föstudag og mánudag, sé örugglega rétta plaggið, hvort það sé búið að prófarkalesa þetta með fullnægjandi hætti vegna þess að ég veitti því athygli fyrir tilviljun þegar ég fór að leita að áformum um skattalækkanir í kjölfar næstu kosninga, eins og formaður Sjálfstæðisflokksins hefur flaggað ítrekað að verði boðaðar, að það finnast það finnast engin merki um slík áform í þessari fjármálaáætlun. Nú liggur fyrir að fjármálaáætlunin var í öllum meginatriðum, ef ekki að öllu leyti, unnin undir forystu Sjálfstæðisflokksins, þó að formaður Framsóknarflokksins mæli fyrir henni hér í þinginu,

þessi kafli hafi bara gleymst í fjármálaáætluninni. Mig langar til að biðja hæstv. forseta um að hlutast til um að gengið verði úr skugga um þetta, hvort það gæti hafa verið annað plagg sem átti að koma hérna inn í þingið þar sem var gert ráð fyrir skattalækkunum á næsta kjörtímabili eins og eins og boðaðar hafa verið af hendi formanns Sjálfstæðisflokksins. Virðulegi forseti. Misskilnings gætir í umræðunni um frestun gildistöku nýs örorkulífeyriskerfis en því er haldið fram að hún sé til komin vegna sparnaðarsjónarmiða. Í fjármálaáætlun í fyrra var gert ráð fyrir að nýtt kerfi örorkulífeyris myndi taka gildi 1. janúar 2025. Vinnan við gerð frumvarpsins hefur verið umfangsmikil og kallað á mikið samráð við stofnanir og hagaðila sem gerði frumvarpið enn betra en ella. Það er ekki æskilegt að vinna svona stórtækar kerfisbreytingar of hratt því að það þarf tíma til að vinna og innleiða þessar mikilvægu breytingar svo að vel sé. Þess vegna getur frumvarpið ekki tekið gildi 1. janúar 2025 og er er gildistakan fyrirhuguð þann 1. september 2025, eins og fram kemur í frumvarpinu um endurskoðun örorkulífeyriskerfisins sem hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra mælti fyrir á Alþingi fyrir páska. Frestunin er gerð til að gefa stofnunum tíma til að vinna innleiðinguna vel. Það getur verið að það henti stjórnarandstöðunni að draga upp þessa frestun með þeim formerkjum að verið sé að ráðast á örorkulífeyrisþega en staðreyndin er sú að þessi frestun er óhjákvæmileg vegna þess að tíma þarf til innleiðingar breytinganna. Fram undan eru stærstu breytingar á örorkulífeyriskerfinu frá upphafi. En af hverju breytingar? Kerfið í dag er flókið og ógagnsætt og litlir hvatar til atvinnuþátttöku. Nýja örorkulífeyriskerfið verður einfaldað, dregið úr tekjutengingum og það gert skilvirkara, gagnsærra og réttlátara. Við hljótum að sameinast um það hér á Alþingi að vilja taka þátt í því að bæta örorkulífeyriskerfið sem hefur verið stefnt að lengi og pólitíkin aldrei komist eins langt með að gera raunverulegar umbætur og nú og nauðsynlegt er að ljúka þeim. Staðreyndum þarf hins vegar að halda til haga.

vikuna. Bara vinsamleg ábending: Viljið þið vera svo væn að hætta þessu. Mætið bara í vinnunna. Við erum í salnum að afgreiða með afbrigðum að setja fjármálaáætlun á dagskrá. Ég taldi mætinguna fyrir nokkrum mínútum: Það voru 35 þingmenn í húsi og meiri hluti þeirra var úr stjórnarandstöðunni. Þannig að ég ráðlegg þingmönnum stjórnarmeirihlutans

Frú forseti. Hér hefur ítrekað komið upp hver silkihúfan á fætur annarri frá stjórnarflokkunum og talað um það hvernig við með vantrauststillögu í gær værum að eyða og sólunda tíma þingsins þegar mikilvæg mál stjórnarinnar lægju fyrir, sem hafa reyndar legið fyrir meira og minna í tæp sjö ár.

í þessari áætlun. Ég get ekki séð annað en að plaggið sé búið að þynnast um helming frá því að það lagt fram síðast. Hér hefur því ítrekað verið frestað. Þetta plagg er fullt af engu og þess vegna segjum við: Nei takk, elskulega ríkisstjórn, komið ykkur að störfum, að þeim mikilvægu verkum sem bíða eftir afgreiðslu hjá okkur og gerið það núna.

Borgið þið nýja, við skulum við sjá til þess að það fari í gegn hér á klukkutíma í þinginu að það verði borgaðar strax inn til eldri borgara og öryrkja nákvæmlega þær upphæðir sem var samið um í kjarasamningum í sumar.

Í dag hefst umræða um fjármálaáætlun 2025–2029. Samkomulag er um fyrirkomulag umræðunnar sem stendur í dag, á morgun og á mánudaginn.

Við almennu umræðuna í dag gilda venjulegar andsvarsreglur nema við framsögu fjármála- og efnahagsráðherra þar sem verður veittur rýmri andsvararéttur. Tryggt verður að fulltrúar allra stjórnarandstöðuflokka geti veitt full andsvör við ræðu ráðherra. Í lok umræðunnar í dag verður málinu frestað og umræðunni fram haldið á morgun þegar fagráðherrar halda áfram að gera grein fyrir sínum málaflokkum.

Almennt er miðað við að fjármálaáætlun sé lögð fram fyrir Alþingi fyrir 1. apríl ár hvert en nokkrar gildar ástæður liggja að baki því að nauðsynlegt hefur reynst að víkja frá því í ár. Fyrst má nefna tafir vegna jarðhræringa á Reykjanesskaga og aðgerða stjórnvalda til að aðstoða íbúa Grindavíkur og fyrirtæki sem hafa verið með starfsemi þar. Þá tafðist vinna við fjármálaáætlun vegna kjarasamninga á almennum vinnumarkaði sem undirritaðir voru í byrjun mars en aðkoma ríkissjóðs að þeim er metin á yfir 80 milljarða kr. á næstu fjórum árum og hafði það töluverð áhrif á vinnslu fjármálaáætlunar. Að lokum þurfti að bíða með lokafrágang áætlunarinnar til framlagningar í tengslum við við ráðherraskipti í fjármálaráðuneytinu eftir að Katrín Jakobsdóttir baðst lausnar sem forsætisráðherra. Meðan á heimsfaraldrinum stóð var það helsta markmið hagstjórnar að draga úr varanlegu tapi lífsgæðavaxtar. Nú er orðið ljóst að mikill árangur náðist og sú efnahagsstefna sem ríkisstjórnarinnar hefur markað á síðastliðnum árum hefur skilað okkur góðum árangri. Hagkerfið hefur náð sér fyllilega á strik í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru og landsframleiðsla á mann hefur nú þegar náð því stigi sem spár frá því fyrir heimsfaraldurinn, án hans, gerðu ráð fyrir. Er það raunin jafnvel þótt efnahagsleg áhrif faraldursins hafi verið mikil hér á landi vegna mikilvægi ferðaþjónustu í verðmætasköpun. Markmið stjórnvalda um að tryggja viðnámsþrótt efnahagslífsins eftir heimsfaraldurinn hafa því gengið eftir. Verðbólga hefur hins vegar verið langt yfir verðbólgumarkmiði, fyrst vegna skella á framboðshlið heimshagkerfisins en svo í vaxandi mæli vegna mikillar heildareftirspurnar. Hins vegar fer árangur aðhalds í hagstjórn, bæði í peningamálum og ríkisfjármálum, nú vaxandi og birtist í hægari vexti umsvifa og minni launahækkunum. Þannig er gert ráð fyrir í nýjustu þjóðhagsspá Hagstofunnar að áfangasigrar náist í lækkun verðbólgu á yfirstandandi ári og að á þeim grunni náist fljótlega jafnvægi í þjóðarbúinu með verðstöðugleika og 2–3% hagvexti á tímabili áætlunarinnar. Mikilvægasta verkefni ríkisstjórnarinnar er að skapa aðstæður til að verðbólga lækki enn frekar. Þá skapast forsendur fyrir lækkun vaxta í kjölfarið og í þessu liggja þrjár megináherslur þessarar fjármálaáætlunar. Í fyrsta lagi að verja sterka stöðu með því að halda útgjaldavexti í skefjum. Þannig munu útgjöld ríkissjóðs og hins opinbera í heild vaxa hóflega í ár og á tímabili fjármálaáætlunar. Með hægfara útgjaldavexti er stefnt að því að hlutfall heildarútgjalda hins opinbera af vergri landsframleiðslu sem í ár mun nema um 44%, verði orðið tæplega 41% undir lok tímabilsins. Með þeim hætti auðvelda opinber fjármál það verkefni Seðlabankans að stuðla að stöðugu verðlagi. Í öðru lagi að forgangsraða verkefnum og hagræða í rekstri þannig að nýjum útgjöldum er mætt með aðhaldi og umbótum í öðrum rekstri án þess að það komi niður á þjónustu ríkisins. Þannig verður kraftur settur í að auka skilvirkni hins opinbera og endurmeta stofnanaskipulagið við rekstur opinberrar þjónustu. Miklir möguleikar liggja þar við að nýta fjármagn betur og gera stofnanir burðugri til að veita þjónustu sem þörf er á. Nú þegar hefur náðst mikill árangur í að auka framleiðni hins opinbera í gegnum stafræn verkefni og hafa sýslumannsembættin t.d. náð að auka hraða afgreiðslunnar markvert með aukinni stafvæðingu á sama tíma og hagrætt hefur verið í rekstrinum. Útgjöld ríkissjóðs og hins opinbera í heild munu því vaxa hóflega í ár og á tímabili fjármálaáætlunar. Í þriðja lagi að lækka skuldir ríkissjóðs þannig að hann geti í framtíðinni varið samfélagið gegn áföllum af því tagi sem riðið hafa yfir á undanförnum árum en það er enginn vafi á því að sterk staða ríkissjóðs var ein forsenda þess að vel tókst til að stýra hagkerfinu út úr þeim erfiðleikum sem heimsfaraldurinn hafði í för með sér og því mikilvægt að fjárhagsstaða ríkissjóðs sé traust og skuldir hóflegar. Aðgerðir ríkisins vegna kjarasamninga og styðja vel við markmið fjármálaáætlunar og eru í forgangi í þessari fjármálaáætlun enda skiptir það miklu máli fyrir stöðuleika og þróun efnahagsmála að samið hafi verið til langs tíma og friður ríki á vinnumarkaði. Aðgerðirnar eru fjölþættar en hafa það allar að markmiði að styðja við lífskjör launafólks. Umfang aðgerðanna nemur 13–23 milljörðum kr. á hverju ári á tímabili fjármálaáætlunar og alls, eins og áður var sagt, 83 milljörðum kr. á tímabilinu. Framtíðin er björt á Íslandi. Stoðum efnahagslífsins fer fjölgandi og útflutningur hratt vaxandi atvinnugreina, svo sem fiskeldis og tæknitengdrar þjónustu, nálgast nú sjávarútveg að umfangi. Samhliða örum vexti verðmætasköpunar og aukinni fjölbreytni atvinnulífsins hefur viðnámsþróttur hagkerfisins styrkst enda hefur vöxturinn ekki verið drifinn áfram af skuldsetningu. Þvert á móti hafa skuldir heimila og fyrirtækja lækkað að raunvirði og í hlutfalli við verðmætasköpun eru skuldir þeirra við söguleg lágmörk. Samhliða hafa eignir heimilanna aukist til muna. Viðskiptahalli, sem greiningaraðilar töldu þar til nýlega að væri kominn til að vera, hefur snúist í markverðan viðskiptaafgang. Þar spilar batnandi afkoma ríkissjóðs mikilvægt hlutverk. Virðulegur forseti. Ég vík nú máli mínu að meginmáli fjármálaá¬ætlunar sem er stefnan í fjármálum ríkisins og hins opinbera í heild. Eitt af markmiðum fjármálaáætlunarinnar er að bæta áfram afkomu hins opinbera svo hún geti stuðlað með sjálfbærum hætti að lækkun skuldahlutfalla eigi síðar en árið 2026. Þá taka tölulegar fjármálareglur laga um opinber fjármál gildi á nýjan leik en þeim var vikið fyrst til hliðar í heimsfaraldrinum. Tilgangurinn þá var að veita stjórnvöldum nægjanlegt svigrúm til að bregðast við efnahagslegum afleiðingum faraldursins. Hvað ríkissjóð og hið opinbera í heild varðar þá mun áfram verða bati á afkomu þess. Frumjöfnuður varð þegar jákvæður á síðasta ári, 2023, og gert er ráð fyrir að heildarjöfnuður verði orðinn jákvæður á síðasta ári tímabilsins. En eins og kunnugt er jukust útgjöld ríkissjóðs umtalsvert í kjölfar heimsfaraldursins og hefur sú aukning ekki enn gengið til baka að fullu þótt útgjaldaheimildir sem tengjast heimsfaraldrinum með beinum hætti hafi verið felldar niður. Útgjaldastigið á þessu ári er rúmlega 1% af vergri landsframleiðslu hærra en árin 2018–2019.

Með þessu móti verður vöxtur útgjalda minni en vöxtur landsframleiðslunnar á tímabilinu og þannig unnið að markmiðum um sjálfbærni ríkisfjármála og stöðugleika í samræmi við grunngildi laga um opinber fjármál. Heildarútgjöld ríkissjóðs fara úr því að vera rúmlega 31% af vergri landsframleiðslu á þessu ári í rúmlega 29% undir lok tímabilsins. Í síðustu fjármálaáætlun voru kynnt skattaáform til að sporna gegn þenslu og draga úr verðbólguþrýstingi. Ber þar helst að nefna lækkun á endurgreiðsluhlutfalli virðisaukaskatts af vinnu við íbúðarhúsnæði og tímabundna 1% hækkun á prósentustigi tekjuskatts lögaðila á álagningarárinu 2025. Þessar breytingar voru lögfestar á síðasta ári og gætir áhrifa af þeim á efnahagsumhverfi og ríkisfjármál á tíma áætlunarinnar og er því ekki gert ráð fyrir frekari skattbreytingum í þá veru. Skattstefna þessarar fjármálaáætlunar beinir sjónum sínum í meginatriðum að skattalegu jafnræði einstaklinga og fyrirtækja og að styrkingu grunnstoða skattkerfisins til að takast á við samfélagslegar breytingar og voru flestar aðgerðirnar kynntar í gildandi fjármálaáætlun fyrir ári síðan. Eitt helsta áherslumál í tekjuöflun er nýtt framtíðartekjuöflunarkerfi vegna umferðar og orkuskipta. Fyrir nokkrum árum var sett stefnumið um að tekjur af ökutækjum og eldsneyti yrðu 1,7% af vergri landsframleiðslu líkt og að meðaltali á árunum 2010–2017. Fyrsta skrefið í átt að slíku kerfi var stigið í ársbyrjun 2024 með gildistöku laga um nýtt kílómetragjald á notkun rafmagns-, vetnis- og tengiltvinnbíla. Fyrirhugað er að síðara skrefið verði stigið í upphafi árs 2025. Þar verður einnig tekið upp kílómetragjald á notkun allra annarra bíla. Samhliða er gert ráð fyrir endurskoðun á skattlagningu ökutækja og eldsneytis, þ.m.t. að vörugjöld af eldsneyti, bensíngjald og olíugjald, lækki verulega eða falli niður en kolefnisgjald verður áfram lagt á jarðefnaeldsneyti til að fanga neikvæð ytri áhrif af notkun þess. Kílómetragjaldið byggir á fjölda ekinna kílómetra og mun nýtt tekjuöflunarkerfi því endurspegla betur raunverulega notkun á vegasamgöngum en núverandi eldsneytisskattar gera.

Annað umfangsmikið skattamál sem kemur fram í stjórnarsáttmálanum og hefur áhrif á fjármálaáætlunina felst í aðgerðum OECD og G20-ríkjanna gegn rýrnun skattstofna og tilfærslu skattskylds hagnaðar af stafrænni þjónustu milli ríkja. Aðgerðirnar gegna mikilvægu hlutverki til að tryggja sanngirni og jafnræði milli landa. Um er að ræða tveggja stoða aðgerð. Stoð 1, skattlagning á stafræna hagkerfið, felur í sér heimild fyrir ríki til að leggja skatt á hagnað alþjóðlegra stórfyrirtækja af stafrænum viðskiptum sem verður til í viðkomandi ríki. Þannig er komið í veg fyrir að fyrirtæki geti hagnast af sölu þjónustu í markaðsríkjum án þess að greiða þar skatta. Stoð 2, svokallaður alheimslágmarksskattur, felur í sér upptöku á 15% alþjóðlegum lágmarksskatti á fjölþjóðafyrirtæki, óháð því hvar þau starfa. Megintilgangur skattsins er að koma í veg fyrir að fjölþjóðafyrirtæki komist hjá skattlagningu með tilfærslu hagnaðar til lágskattaríkja og jafna þannig stöðu fyrirtækja almennt. Um er að ræða eina stærstu breytingu sem hefur orðið á skattlagningu á alþjóðlegum vettvangi. Ísland hefur samþykkt að innleiða alheimslágmarksskatt og mun ljúka innleiðingunni á síðari hluta þessa árs með áformaðri gildistöku á árinu 2025. Enn fremur er áframhald á endurskoðun á reglum um skattlagningu launa og reiknuð laun. Vinnan snýr að úrbótum í skattframkvæmd og á lögum og reglum um úthlutun/úttektir úr félögum til að koma í veg fyrir óeðlilega hvata til stofnunar einkahlutafélaga. Einnig má nefna að til skoðunar er að gera breytingar á gjaldtöku ferðamanna. Ferðaþjónustan hefur haft nær óheftan aðgang að náttúruauðlindum, sem er ein helsta söluvara greinarinnar, með tilheyrandi álagi á náttúru og innviði landsins. Til skoðunar er að setja á fót gjaldtöku sem stuðlar að sjálfbærni ferðamannastaða þannig að fjöldi þeirra verði í samræmi við þolmörk náttúruauðlinda, innviða og samfélagsins í heild. Samhliða þeirri vinnu er gert ráð fyrir endurskoðun á gistináttagjaldi. Þá er í gangi endurskoðun á lögum um veiðigjald undir forystu matvælaráðuneytisins og er gert ráð fyrir að endurskoðunin skili auknum tekjum í ríkissjóð á tímabili fjármálaáætlunar. lokum er gert ráð fyrir frekari hækkun fiskeldisgjalds þar sem gjaldhlutfall efsta þreps hækkar í 5% af meðaltali alþjóðlegs markaðsverðs á Atlantshafslaxi. Tekjuáhrif af fyrirhuguðum skattbreytingum eru áætluð samanlagt 0,5% af vergri landsframleiðslu árið 2025 en hækka í 0,7% af vergri landsframleiðslu árið 2029. Hækkunina yfir tímabilið má fyrst og fremst rekja til innleiðingar breytinga á skattlagningu ökutækja og eldsneytis þar sem markmiðið er að tekjur verði 1,7% af vergri landsframleiðslu á ári og breytingin hin umfangsmesta á sviði skattamála í þessari fjármálaáætlun. Þróun ríkisútgjalda síðastliðin ár ber þess glöggt merki að ríkisfjármálunum hafi verið beitt í baráttunni við heimsfaraldurinn. Stefna stjórnvalda hefur verið að vaxa út úr vandanum með því að auka verðmætasköpun í hagkerfinu sem skili ríkissjóði auknum tekjum. Samhliða hefur verið gengið út frá þeirri forsendu að halda aftur af útgjaldavexti og bæta afkomu ríkissjóðs milli ára. Bæði gildandi fjármálaáætlun og fjárlög tóku mið af þessu. Atburður síðustu missera á Reykjanesi og aðkoma ríkissjóðs að nýgerðum kjarasamningum hafa hins vegar leitt til verri horfa í útgjöldum ríkissjóðs. Uppsöfnuð aukning heildaútgjalda tímabils áætlunarinnar nemur um 90 milljörðum kr. á föstu verðlagi eða 6% sem teljast verður hófleg aukning yfir fimm ára tíma. Þetta væri ekki mögulegt nema til kæmu sértækar ráðstafanir sem koma til viðbótar almennu aðhaldsviðmiði áætlunarinnar sem verður 1%. Starfsemi heilbrigðis- og öldrunarstofnana og skóla verður þó undanskilin. Með þessari útfærslu eru grunnþjónusta og tilfærslukerfi ríkisins varin og komið í veg fyrir að dregið sé úr þjónustu við viðkvæma hópa. Eins og í fjármálaáætlunum undanfarinna ára er klárlega forgangsraðað í velferðarmál og mennta- og menningarmál en þau eru yfir 60% af heildarútgjöldum ríkissjóðs.

Forseti. Ég vil spyrja hæstv. fjármálaráðherra um viðhorf hans til svokallaðs ehf.-gats sem gerir fólki kleift að telja launatekjur fram sem fjármagnstekjur ef þau eru með ehf.-félög.

Nú hafa Framsóknarmenn reglulega vitnað til þess að gæta þurfi sanngirni í svona málum. Það má reyndar líka nefna bankaskatt, hvalrekaskatt og fleiri atriði, sem m.a. varaformaður flokksins hefur lagt áherslu á. Ég vil því spyrja um Ætlar hæstv. ráðherra að klára ehf.-málið á næstu mánuðum og koma þar í veg fyrir áframhaldandi skattaundanskot? Er eitthvað því til fyrirstöðu að hann breyti áætlunum um að allt aðhald komi á útgjaldahliðina á næsta fjárlagaári beiti sér frekar fyrir breytingum á bankaskatti í staðinn og innleiðingu reglna til að taka á ehf.-gatinu og fylgi þar með eftir orðum sinna eigin flokksmanna?

Þar á meðal er þessi 1% tekjuskattur sem kemur til á árinu 2025, sem er þá skattur sem einhver gæti sett í samhengi við einhvers konar hvalrekaskatt

þingmann. Það eru kannski fyrst og fremst þessi atriði sem við erum með fyrirhuguð sem skattbreytingar og ekki aðrar breytingar en þessar fyrirhugaðar í þessari fjármálaáætlun eins og fram kemur. Það er mikilvægt að ítreka líka að með hafa hófsemd í útgjaldavextinum þá náum við að aðlaga hagkerfið og það er alla vega sýn okkar að þannig náum við hvað best jafnvægi í í því sérstaka ástandi sem við búum við, með mikla verðbólgu, háa vexti og umtalsverða þenslu enn þá á vinnumarkaði. En við erum augljóslega farin að sjá samdrátt í einkaneyslu og umsvifum, m.a. vegna þess að vaxtastigið er hátt.

og þá sérstaklega þar sem fram kemur að það virðist eiga að líta á niðurlagningu vaxtabótakerfisins sem ákveðna aðhaldsaðgerð í þessari áætlun. Þetta eiga sér stað þrátt fyrir að á þessu ári eigi að nota nákvæmlega sama kerfi til að greiða vaxtabótaauka og það er í rauninni stór forsenda í núverandi kjarasamningum. Ég verð bara að segja eins og er, forseti, að ég get ekki skilið það öðruvísi en svo að endurskoðun á vaxtabótakerfinu sem flokkuð er sem mótvægisaðgerð og þar með aðhald í þessari áætlun, feli í sér niðurfellingu á kerfinu þar sem það eru aðeins um 2 milljarðar kr. í þessu kerfi. Það er kannski ekki mikið sem er hægt að færa þar niður í nafni aðhalds. Mín spurning til hæstv. fjármálaráðherra er því hvort hann telji að það sé kominn tími á að leggja niður þetta kerfi. Eru aðstæður á húsnæðismarkaði á tímabili þessarar áætlunar orðnar það góðar og aðgangur að félagslegu húsnæði og óhagnaðardrifnu húsnæði? Það er gott að hægt sé að leggja þetta kerfi að fullu niður eftir tvö ár, ef ég skil þetta rétt.

það er líka rétt að við höfum í hyggju að endurskoða vaxtabótakerfið. Starfshópur sem á að leggja mat á fyrirkomulag húsnæðisstuðnings hér í samanburði við Norðurlöndin mun hefja störf og skila sinni vinnu.

mjög sérstök áhrif. Það er líka rétt að stór hluti vaxtabóta hefur runnið til tekjuhærri helmings þjóðarinnar og eðli máls samkvæmt til þeirra sem eiga náttúrlega sitt eigið húsnæði. Það er rétt hjá hv. þingmanni að við höfum verið að byggja upp hlutdeildarlánum til að koma til móts við þá sem hvorki geta eignast eða leigt húsnæði upp á eigin spýtur, án aðstoðar hins opinbera. Þar erum við komin með með 5.000–6.000 íbúðum, 2.600, ef ég man rétt, sem eru komnar í notkun og einhverjar heimildir, úthlutanir, fyrir rúmlega 3.000 þar til viðbótar. Þannig að við erum á fullri ferð í raun og veru að fara yfir í eitthvað sem líkist meira hinu norræna kerfi sem við ætlum síðan að skoða. Við höfum þá sýn og ég hef þá sýn að þeir fjármunir sem hafa verið að nýtast í vaxtabótakerfinu séu betur nýttir í hinu kerfinu sem er til stuðnings þeim sem þurfa á aðstoð að halda, með skýrari hætti heldur en vaxtabótakerfið hefur gert.

Þá ætla ég að byrja á því að vísa til hóflegrar lántöku. Við höfum tekið núna 130 milljarða að láni frá því í desember síðastliðnum, 130 milljarða. Við erum að greiða 117 milljarða í vexti af lántökum á ári eins og staðan er í dag.

Síðan talar hann um að skuldir heimilanna hafi aldrei verið betri og þær hafi nú eiginlega farið batnandi. Í janúar síðastliðnum kom fram að skuldir heimilanna á einu ári hefðu vaxið um 5,7% einnig hefur greiðslubyrði heimilanna vaxið mjög mikið. Ég spyr hæstv. fjármálaráðherra: Hver er raunveruleg staða heimilanna í landinu? Hver er raunveruleg staða heimilanna í landinu núna þegar þau eru að lenda í snjóflóðinu með vaxtaokrinu? Ætlar hæstv. fjármálaráðherra að gera eitthvað í því? Og síðast en ekki síst:

Er ekki nóg að það sé verið að hreina og klára aðför að fötluðu fólki með því að spara 150 milljónir í reksturinn á Múlalundi? Það er hrein og klár aðför. Það er ekkert sem ekkert sem segir að öryrkjar eigi ekki að fá að njóta þess að fá hækkun eins og var verið að lofa hér 2019. hér 2019. Ég spyr hæstv. ráðherra: Eru það einu úrræðin sem hægt er að koma með hér og bera á borð fyrir alþjóð, að það séu öryrkjar, það séu bognu bökin sem megi alltaf beygja meira? Þeir sem búa við langslökustu kjörin í samfélaginu? Er það endalaust á þeim sem á að níðast?

Heildarskuldir ríkissjóðs eru einhvers staðar á bilinu 1.400–1.500 milljarðar. Innlend lántaka nýtist okkur sem gjaldeyrisvaraforði

við erum að nálgast það á þessu tímabili þrátt fyrir að hafa nýtt sterka stöðu ríkissjóðs í heimsfaraldri með allt að 7–8% halla, sem við gerðum markvisst vegna þess að við gátum það. Árangurinn er augljós af því hvernig við sjáum hagkerfið koma út úr þessu. Við sjáum líka bæði sterka stöðu heimila og fyrirtækja og skuldastöðu í alþjóðlegum samanburði og það kemur vel fram í fjármálaáætluninni í töflum og gröfum þar í samanburði við Norðurlöndin. Ég veit að þetta er ekki það sem hv. þingmaður vill heyra vegna þess að hv. þingmaður vill halda einhverju öðru fram. Það er rétt að skuldirnar hafa vaxið um 5,7% að nafnverði en á sama tíma hafa eignirnar vaxið meira og kaupmáttur launa hefur vaxið umfram það, langt umfram það sem öll önnur lönd hafa séð þar sem kaupmáttur hefur farið minnkandi. Þess vegna skipta máli þær aðgerðir sem við fórum í tengslum við kjarasamninga til að takast á vanda þeirra hópa sem þurfa sannarlega að taka meiri byrðar á sig vegna hárrar verðbólgu og vaxta sem er í landinu og við þurfum að vinna öll að því að ná niður, (Forseti hringir.) þar á meðal með þessum einskiptisvaxtastuðningi til þeirra sem eiga húsnæði og verulegra hækkandi húsnæðisbóta til þeirra sem leigja húsnæði.

og það er algjörlega óréttlætanlegt að koma hér og ætla að láta í veðri vaka að hér drjúpi smjör af hverju strái. Það eru engar bölsýnisbænir sem ég er að tala um hér. Ég er að tala um raunveruleikann. Ég er að tala um staðreyndir og hvernig raunveruleikinn snýr að stærstum hluta íslensks samfélags í dag, hvort heldur sem lýtur að heimilunum, fyrirtækjunum, millistéttinni eða hverju öðru sem er. Þetta er í boði þessarar ríkisstjórnar sem telur það hóflega skuldasöfnun að taka 130 milljarða kr. í lán frá því í desember í fyrra og um leið bæta um enn betur. 117 milljarðar á ári sem við erum þegar farin að greiða í vexti. Þetta eru einu úrbæturnar sem þessi ríkisstjórn hefur til að koma hlutunum í lag, það er að taka meiri lán, enda væri gaman að vita: Hver er aftur staða ríkissjóðs í dag í þeim hallarekstri sem hann er rekinn?

að það þurfi að taka lán af þessari stærðargráðu á hverju ári til þess einfaldlega að borga niður lán og endurnýja lán og ná smátt og smátt tökum á því. Þar skiptir auðvitað mestu máli að vaxtakjör ríkissjóðs séu góð og þar þurfum við að gera betur. Ég vil meina að íslenskt hagkerfi sé það öflugt og sterkt að við ættum að njóta betri kjara erlendis og það er eitthvað sem við verðum, held ég, að fara að horfa meira í. Við höfum verið að reyna að vinna að því. Við fengum gríðarlega góð góð lán á góðum kjörum fyrir nokkrum árum en eðli málsins samkvæmt, þegar vextir hafa hækkað í alþjóðlegum samanburði, þá hefur sú staða versnað. Hv. þingmaður talar hér mikið um að hér sé allt í kaldakoli og við eigum ekki að bera okkur saman við nágrannaríkin. Staðreyndin er náttúrlega sú að

það er auðvitað merkilegt, af því að ég nefndi Sviss og Noreg, að það eru akkúrat ríki sem eru utan Evrópusambandsins, svona til að gleðja einhvern hérna í salnum. Þessi þrjú ríki raðast oft í efstu sætin í öllum samanburði í alþjóðlegum samanburði eftir ólíkum mælikvörðum. Þannig að staðan er býsna góð. Og af því að hv. þingmaður klifar á því að vextirnir séu háir, þá eru þeir það en við fylgjumst vel með vanskilum til að mynda heimila á lánum sem er góður mælikvarði á fjölda þeirra sem eru í mestum fjárhagserfiðleikum. Það er að sjálfsögðu til fólk sem er það en hlutfall vanskila hefur ekki aukist að neinu ráði þrátt fyrir vaxtahækkanir og er lægra nú en árið 2021.

Ráðherra segir að þetta séu um 10% af heildarskuldum ríkisins sem er hækkun á heildarskuldum. Ég veit ekki hvaða heimili í dag gæti hækkað lánin sín um 10%

höfðu hækkað um 100.000 kr. á mánuði, um 60%. Hann þyrfti að auka ráðstöfunartekjur sínar um 100.000 kr. á mánuði til þess að eiga fyrir því, þ.e. launin um 185.000 kr. á mánuði.

Þessar ráðstöfunartekjur fuðra bara upp í verðbólgubálinu í stýrivöxtunum sem eru hérna þannig að það er mjög ósanngjörn framsetning að segja að ráðstöfunartekjur séu á fleygiferð, fram úr öllum öðrum,

og leyfa svolítið þessu hagkerfi okkar sem er svo öflugt að taka þátt í því að auka tekjurnar á sama tíma þannig að hlutföllin verði rétt og við gerum þetta ekki í neinum dýfum eða sveiflum heldur jafnt og þétt.

að eignin hækki í verði, þurfa menn að standa undir greiðslubyrðinni, geta auðvitað farið í mismunandi önnur lánaform og átt samskipti við sínar fjármálastofnanir og það er alveg augljóst að það hefur gerst eins og ég nefndi hérna áðan í andsvari, við erum að fylgjast mjög vel með þessu og Seðlabankinn einnig og það kemur í ljós að vanskil heimilanna hafa ekki vaxið að neinu marki

sem og stuðningi við þá sem eru á leigumarkaði með verulegu hækkuðum húsnæðisbótum, stækkun á umfangi fyrir barnmargar fjölskyldur og auðvitað á eignamörkum líka til þess að það nýtist þá heldur fleirum.

Tökum sem dæmi þetta blessaða aðhald sem er í þessari fjármálaáætlun. Það er gert ráð fyrir 2,3 milljörðum í almennt aðhald. Við sjáum ekkert voðalega nákvæmlega hvernig það leggst á einstakar stofnanir eða verkefni,

vita hvar þetta aðhald leggst því að það hefur mismunandi áhrif á hagkerfið eftir því hvernig þessum fjármunum er varið eða ekki varið, þeir eru teknir frá.

Ekkert aðhald þar. Þetta er vandinn sem við erum að glíma við. (Forseti hringir.) Það vantar stefnu stjórnvalda. Við erum með stefnu vinnumarkaðarins, hún virðist vera alveg ágæt, en stjórnvöld skila ekki stefnu.

En það er hægt að taka þetta aftur. Auðvitað er það rangt að aðilar vinnumarkaðarins hafi mótað stefnu ríkisstjórnarinnar. Það væri nú eitthvað sérstakt og furðulegt ef við í samskiptum við aðila vinnumarkaðarins, til að tryggja að hér yrðu gerðir fjögurra ára langtímakjarasamningar, ættum ekki samtal við aðilana um hvað myndi hjálpa til, hvað væri skynsamlegast, hlusta á þeirra sjónarmið og fara síðan til baka og koma með okkar hugmyndir — einmitt til þess að geta tekið á öllum vinnumarkaðnum, ekki bara þeim almenna

á næstu árum vegna þess að við erum komin með fjögurra ára samning á almenna markaðnum. Við sjáum þar af leiðandi fyrir okkur minni óvissu um breytingar sem þar eru og getum þá útfært hluta af varasjóðnum í bein verkefni án þess að vera með þá óvissu inni líka, það er nóg með aðra óvissu. Varðandi síðan 9 milljarðana þá gerðum við það í fjárlögum á síðasta ári og 9 milljarðar af 1.500 milljarða kr. fjárlögum er verkefni sem við hljótum að ráða við á hverjum tíma.

Ríkisstjórnin er að skapa einhverjar aðstæður til lækkunar verðbólgu og opinber fjármál að auðvelda Seðlabankanum að lækka vexti. Það liggur hins vegar fyrir að við síðustu vaxtaákvörðun var ekki hægt að lækka vexti vegna þess að það höfðu ekki komið skýr svör frá ríkisstjórninni um það hvernig ríkisfjármálin ættu að tækla þá kjarasamninga sem gerðir voru. Það er bara eitt lítið dæmi inn í þetta allt saman um það að ríkisvaldið sé ekki að ganga í takt með Seðlabankanum. Þetta er svolítið hérna frasakennt. Ég vil leyfa mér að segja að þetta hafi engan veginn verið í samræmi við upplifun almennings. Það liggur nefnilega fyrir núna að heimilin og fyrirtæki landsins eru að þola alveg ótrúlega ágjöf vegna þess hve verðbólgan er há og vegna þess hve vextir eru háir.

Það hefur talsvert verið vísað í vanskil af hálfu hæstv. fjármálaráðherra. Í því samhengi langar mig að nefna að yfirdráttarlán heimilanna eru komin yfir 100 milljarða, yfirdráttarlán sem eru á vöxtum sem eru á bilinu 15–20%, 100 milljarðar og fara hækkandi. Þetta eru dulin vanskil dulin vanskil sem dembast yfir heimilin áður en hin eiginlegu vanskil koma fram. Þetta er ekki eitthvað sem ég er að finna upp, þetta er nú bara það sem umboðsmaður skuldara hefur verið að benda á. Það eru líka til kannanir sem sýna það að 70% heimila finna fyrir verðbólgu og vöxtum með mjög alvarlegum hætti. Það liggur fyrir að greiðslubyrði lána hefur í sumum tilfellum verið að hækka um 100.000–200.000 kr. í hverjum einasta mánuði.

við lækkun verðbólgu og vaxta. Það er eitthvað sem við þurfum að vinna á. Það er rétt hjá hv. þingmanni að við höfum auðvitað áhyggjur, og þær eru sögulegar, af því að verðbólga verði þrálát og fari ekki niður. Þess vegna skiptir máli að leggja fram með þessum hætti þá fjármálaáætlun sem við gerum núna sem sannarlega styður

Það er mikilvægt að fylgjast mjög vel með á þeim markaði. Þess vegna skipta líka máli þær aðgerðir sem ríkisstjórnin er að grípa til við kjarasamningsgerðina, að koma inn með duglegan

að lækka afborganirnar út árið 2024. Þannig að hér eru skýrir hjálparvalkostir til staðar. Við þekkjum það líka að fjármálafyrirtækin hafa lýst því að þau séu vel í stakk búin til að halda utan um það. Kannski er það ein af ástæðunum fyrir því að vanskilin hafa ekki vaxið

Auðvitað er markmið okkar hér í þessum sal ekki að búa til einhvers konar kerfi þar sem menn geta rétt komist af með aðstoð fjármálastofnana og það sé endalaus sveigjanleiki fyrir fólk í því þegar hagur þess fer versnandi svo um munar. Það er auðvitað virðingarvert markmið í sjálfu sér, en við hljótum auðvitað að vilja vera á hinum endanum þar sem hagur heimilanna og hagur fyrirtækjanna er frekar að batna heldur en hitt. Mig langaði hins vegar að nefna annað atriði sem hefur auðvitað haft mikil áhrif á verðbólgu og vexti á Íslandi og það er hvernig húsnæðismarkaðurinn hefur þróast. Þetta er auðvitað risastórt atriði fyrir heimili landsins sem vilja tryggja sér þak þak yfir höfuðið án þess að það hafi þau áhrif að fjárhagur heimilanna sligist algerlega undan stökkbreyttum afborgunum á hverjum tíma. Núna liggur það fyrir að þessir vextir, sem hafa verið svo háir svona lengi,

og skellist síðan á okkur, eins og gerðist til að mynda þegar vextir lækkuðu hratt Covid-tímanum, að við fáum þá ekki aðra sprengju sem síðan vinnur auðvitað gegn þeim markmiðum sem við höfum sett okkur um lækkun verðbólgu og vaxta.

er að koma hingað til okkar. Við sjáum hversu mikil umbreyting hefur orðið á því sem við áður þekktum þegar við vorum með varanlegan viðskiptahalla en erum núna komin með varanlegan viðskiptaafgang þannig að samfélagið í heild sinni er að búa til meiri verðmæti og staða

sú glæra sem ég hef nú nefnt hérna og er ekkert að hreykja mér af — einhver var að segja að ráðherrann hefði verið að monta sig af henni. Mér finnst það ekki vera rétt. Við erum bara að setja fram staðreyndir um að kaupmáttur launa á Íslandi hafi farið vaxandi á meðan hann hefur verið að fara niður í löndunum í kringum okkur í kjölfarið á heimsfaraldrinum. Það er

og hagkerfið hefur tekið sannarlega vel við sér. Þannig að hér eru vissulega miklu meiri tækifæri. En það dregur auðvitað ekki úr því að við þurfum að horfa á þá hópa sem við vitum að eru viðkvæmastir. Þess vegna eru þær aðgerðir sem við förum í í í tengslum við langtímakjarasamninga á almennum vinnumarkaði, og vonandi á hinu opinbera einnig, gríðarlega sterkur stuðningur inn í framtíðina við fólkið sem þarf á því að halda.

Frú forseti. Ég þakka hæstv. fjármálaráðherra fyrir framsöguna þó að hún yrði svolítið snubbótt undir lokin. Það eru hérna til að byrja með tvær einfaldar spurningar sem ég held að ég viti svarið við en vil engu að síður óska eftir því að hæstv. ráðherra staðfesti með hvaða hætti þau mál liggja. Síðan auðvitað ber vel í veiði

Síðan í þriðja lagi, sem ég kom inn á, langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvernig staðan er á endurskoðun samgöngusáttmálans. Það eru nokkur tímaviðmið sem hafa verið nefnd sem ekki hafa gengið eftir en nú er hér verið að leggja til 4 milljarða viðbótarframlag á ári á þessu fimm ára tímabili annars vegar og síðan aðra 4 milljarða eða sem sagt 20 milljarða í láni frá ríkissjóði til Betri samgangna ohf. Mér finnst skipta máli að við áttum okkur á því hvernig heildarmyndin er að teiknast upp. Hvenær sjáum við í þinginu þennan endurskoðaða samgöngusáttmála og með hvaða hætti er áætlað að þetta 20 milljarða lán verði endurgreitt frá Betri samgöngum ohf.? Er það í gegnum afrakstur af sölu Keldnalandsins eða er það með öðrum leiðum?

allar upplýsingar sem þar voru dregnir sérstaklega fram geti komist inn í almenna umræðu. Varðandi skattalækkanir þá fór ég hér yfir allar þær helstu breytingar sem við erum að gera á sköttum í framsögunni. Það var ekki í endanum talaði um neinar skattalækkanir,

þeim lið til tekna. En þetta er það sem er til skoðunar í þessum pakka. Varðandi síðan samgöngusáttmálann, svo ég nýti tækifærið í það samtal, er það rétt að endurskoðunin hefur tekið mun lengri tíma en til stóð og vonir stóðu til. Á móti hefur sú vinna verið býsna góð og þekki ég það úr mínu fyrra starfi sem innviðaráðherra að hún er á góðri siglingu. Hér í þessari fjármálaáætlun erum við að bregðast við því að þetta

Telur ráðherrann að það hafi verið innstæða fyrir þeirri kaupmáttaraukningu eða er möguleiki að partur af þeim erfiða slag sem við stöndum í gagnvart verðbólgu núna sé vegna þess að það var til til einföldunar prentað of mikið af peningum sem orsökuðu þessa mældu kaupmáttaraukningu án þess að innstæða væri fyrir og við séum að bíta úr nálinni með það núna?

Áfram um samgöngusáttmálann og það samtal sem við eigum við sveitarfélögin. Eins og hv. þingmaður þekkir er samgöngusáttmálinn fyrst og fremst umgjörð um uppbyggingu á stofnkerfunum og hinum fjölbreyttu leiðum; borgarlínu, hlaupa-, hjóla- og göngustígum, en það hafa líka verið í gangi viðræður um aðkomu ríkisins að rekstri almenningssamgangna. Það samtal hefur gengið með hléum og er enn þá í gangi. Það tengist auðvitað líka mikilvægi þess að komast í orkuskipti og þeim stuðningi sem hugsanlega væri til í kerfunum okkar til að styðja við þau orkuskipti,

að það hafi orðið meiri kaupmáttur heldur en framleiðnin og framleiðslan hafi staðið undir þá held ég að það megi segja að hv. þingmaður hafi nokkuð til síns máls hvað það varðar í einstökum þáttum. Við höfum séð

síðan stríð í Evrópu og reyndar um allan heim sem veldur talsverðri þenslu og breytingum á heimsmarkaði.

Það eru kröfurnar sem eru gerðar til áætlana um ríkisfjármálin. Almennt hefur traust hefur verið lítið á stjórnmálum hér á landi og eflaust er það víðar vandamál en að mínu mati á það rætur sínar að rekja til þess að fólk þarna úti upplifir oft á tíðum að aðeins sé hálf sagan sögð. Almenningur veit nefnilega meira en oft er gengið út frá hér inni. Hann skilur alveg samhengi hlutanna og áttar sig á því að þú færð ekki eitthvað fyrir ekki neitt. Það er ekki trúverðugt að halda því fram að hægt sé að ráðast í kerfisbreytingar á velferðarkerfinu í tengslum við kjarasamninga án þess að alvörupólitísk ákvörðun um fjármögnun eigi sér stað. Sérstaklega er það ekki trúverðugt þegar því var haldið fram ítrekað fyrir jól við vinnslu fjárlaga fyrir yfirstandandi ár að ekkert svigrúm væri til að styrkja kerfin en nú er það svigrúm skyndilega til staðar, að því er virðist án neinna beinna aðgerða, ákvarðana um niðurskurð né tekjuákvarðana samkvæmt fjármálaráðherra. Það er ekki trúverðugt að halda því fram að fram undan sé stórsókn í samgönguinnviðum þegar helsta hagstjórnarákvörðunin þessa dagana er frestun framkvæmda vegna þess að ákveðið var að kroppa hér og þar í útgjaldarammann til að fjármagna kjarasamninga. Það breytir ekki upplifun fólks af núverandi þenslu að slá um sig með tölum um hagvöxt og benda á hversu mikið landsframleiðslan hafi vaxið heilt yfir hér á síðustu árum og atvinnustig sé hátt. Það vita allir að hér er skortur á vinnuafli en það fólk sem hingað kemur er ekki vélar. Þetta er fólk með þarfir og það þarf að búa hér og nota þjónustu. Hér er ekki öll sagan sögð og það dregur úr trúverðugleika stjórnvalda. Vissulega gengur margt mjög vel hér á landi. Hér er gott að búa en það þarf líka að tala um það að á Íslandi hefur hagvöxtur á mann verið minni en á Norðurlöndunum og í Evrópu frá árinu 2017 þrátt fyrir að hagkerfið hafi vaxið hraðar heilt yfir. Þetta skýrist m.a. af hraðari vexti í vinnuaflsfrekum atvinnugreinum og þennan mikla mun á milli hagvaxtar og hagvaxtar á mann mætti líta á sem innviðaálagið frá 2017, eina helstu ástæðu þess að fólk sem hér býr upplifir ekki endilega aukin lífsgæði vegna hagvaxtar heldur þenslu sem birtist m.a. í mikilli verðbólgu, háum vöxtum, háu húsnæðisverði og álagi á aðra innviði. Hagvöxtur síðustu ára hefur verið of dýru verði keyptur. Þegar hagvöxtur byggir á aukinni framleiðni, ekki hraðri fólksfjölgun, eru meiri líkur á að landsframleiðsla, innviðir og lífsgæði þróist í takt. Það hefur ekki verið raunin, enda skortur á atvinnustefnu hjá þessari ríkisstjórn. Í núverandi ástandi þarf fólkið í landinu ríkisstjórn sem er með heildarstefnu í velferðar- og atvinnumálum, ekki í stöðugu viðbragði og kroppi hér og þar til að láta fjárhagsramma líta vel út. Hv. fjárlaganefnd mun fara betur yfir fjármálaáætlun á næstu vikum og verða vísari um raunverulegt innihald þessa plaggs. En í dag vildi ég fara yfir nokkur atriði sem ég hef verið hugsi yfir frá birtingu áætlunarinnar. Samfylkingin hefur ítrekað lagt fram tillögur við fjárlög sem fela í sér styrkingu á tilfærslukerfunum okkar; barna-, húsnæðis- og vaxtabætur. Hugmyndin er einföld: Að fylgja fordæmi nágrannaþjóða okkar á Norðurlöndum þar sem þríhliða samstarf ríkis, vinnumarkaðar og atvinnurekanda hefur orðið til þess að traust í kjarasamningsviðræðum hefur verið meira en hér vegna þess að launþegar geta treyst á að ef efnahagsaðstæður breytast muni velferðarkerfið grípa fólk betur og bæta kjör þess svo ekki þurfi að koma til meiri launahækkana. Þetta styrkir líka stöðu fyrirtækja. Forseti. Þetta er góð efnahagsstjórn. Þetta er góð pólitík. Þetta er pólitík jafnaðarfólks og þetta er pólitík Samfylkingarinnar. En þessi pólitík felur í sér að þú verður að leggja fram allan pakkann. Þú getur ekki bara valið það sem er vinsælt á útgjaldahliðinni. Það þarf að fjármagna slíkar langvarandi breytingar á velferðarkerfinu með alvöruaðgerðum. Í fjármálaáætlun er sérstakur kafli sem fjallar um þessa skyndilegu breytingu á svigrúmi ríkissjóðs til að styrkja velferðarkerfið í tengslum við kjarasamningana. Þar stendur og kaflaheitið er: Forgangsraðað er fyrir aðkomu ríkissjóðs að kjarasamningum á almennum markaði.

Hins vegar má nú finna í þessari fjármálaáætlun forgangsröðun þessarar ríkisstjórnar. Ég ætla að vitna í hana, með leyfi forseta: „Til að vega upp á móti þeim útgjaldaauka, útgjaldaauka, sem aðkoma ríkisins að kjarasamningunum felur í sér, er gert ráð fyrir sértækum ráðstöfunum til að draga úr útgjaldavexti. Í meginatriðum Í meginatriðum felast þessar ráðstafanir í forgangsröðun, hagræðingu eða betri nýtingu fjármuna […] Gert er ráð fyrir að þessar ráðstafanir skili um 17 ma.kr. minni vexti útgjalda frá því sem áður var ráðgert á árinu 2025 en þar af er varanleg útgjaldalækkun um 10 ma.kr.“ Ég skýt hér inn, forseti, að með þessum ráðstöfunum er búið að finna 10 milljarða kr. varanlega að því er virðist þó að ljóst sé að aðgerðir vegna kjarasamninga feli í sér 13 milljarða kr. varanlega aukningu í útgjöldum. Hér vantar því upp á 3 milljarða. En ég held áfram, með leyfi forseta, um hvað felst í þessum sérstöku ráðstöfunum: „Munar þar mestu um seinkun á gildistöku nýs örorkubótakerfis, lækkun á forsendum um kerfislægan vöxt örorku- og ellilífeyris vegna lækkandi nýgengis örorku og aukinna tekna aldraðra og hliðrunar á framlagi til nýs Landspítala vegna nýtingar uppsafnaðra fjárfestingarheimilda.“ Hæstv. fjármálaráðherra fór hér mikinn í gær og gaf það í skyn að lesskilningur þeirrar sem hér stendur væri takmarkaður því augljóst væri að ekkert nýtt væri að frétta í gildistöku og frestun á nýju örorkubótakerfi. Samt er þetta flokkað sem ný sérstök ráðstöfun í þessari áætlun, ný ráðstöfun sem stendur skýrum stöfum framar í þessari áætlun að á að spara ríkinu 10 milljarða kr. á næsta ári. Þetta er ein umfangsmesta pólitíska ákvörðunin í þessari áætlun. Meiri hluti annars aðhalds, forseti, er alveg óútfærður; flatar aðhaldskröfur. Það eina sem liggur fyrir er að á næsta ári eigi að setja allt út óútfært aðhald á gjaldahliðina, sem er ekkert annað en niðurskurður, herra forseti. Svo til viðbótar við þessa pólitísku forgangsröðun til að mæta kjarasamningum hjá ríkisstjórninni, að bíða með kjarabætur fyrir öryrkja, er bent á að ekki muni takast að koma út fjárfestingarheimildum í nauðsynlegum innviðum og telst það til ákvarðana hjá þessari ríkisstjórn að sitja áfram á vannýttum fjárfestingarheimildum. Mig langar að koma að því hérna í lokin, hæstv. forseti, að það er skýrt samhengi á milli stefnuleysis í velferðarmálum og stefnuleysis í efnahags- og atvinnumálum. Skortur á vilja til að ráðast í alvörufjármögnun á nauðsynlegum kjarabótum í formi réttlátrar gjaldtöku, til að mynda á auðlindum og fjármagni, leiðir til þess að þrengt er verulega að stoðum heilbrigðs hagvaxtar og þar með framtíðartekjuauka fyrir ríkissjóð. Kroppið hér og þar í nafni aðhalds og flöt aðhaldskrafa bitnar fyrst og fremst á fjárfestingu. Við vitum þetta öll sem höfum setið í fjárlaganefnd og rýnt fjárlög í gegnum árin. Ráðuneytin sem komu á fund nefndarinnar nær undantekningarlaust á að flatar aðhaldskröfur til að hjálpa til við óútfært aðhald, sem ríkisstjórnin getur ekki sett stefnumörkun um, verður til þess að fjárfestingu er frestað. Þetta aðhald byggist ekki á neinni greiningu um hvernig er hægt að fara betur með fjármagn til lengri tíma og auka framleiðni í stjórnsýslunni og í kerfunum í heild sinni. Ég nefni að vegna skorts á alvöruákvarðanatöku eru samgönguúrbætur hér enn takmarkaðar. Fjárfesting í samgönguinnviðum er hér langt undir meðaltali OECD sem er um 1% af landsframleiðslu á meðan staðan hér var lengi vel um hálft prósent. Auðvitað er ánægjulegt, forseti, ef satt reynist að gefa eigi í viðhald á köflum en nýframkvæmdir eru enn í lamasessi. Engin ný jarðgöng hafa verið boruð á vakt þessarar ríkisstjórnar, 0. Ég er fullmeðvituð um það, forseti, að það er ekki hægt að takmarka hugmyndir sínar um framfarir og verðmætasköpun við það að færa fjármagn á milli fólks en ef hér á að vaxa með skynsamlegum hætti og draga úr því stórkostlega innviðaálagi sem hraður hagvöxtur hefur falið í sér þá verðum við að ná upp hagvexti á mann. Það gerum við m.a. með því að fjárfesta í lífæðum landsins, samgöngum, ekki með því að fresta slíkum úrbótum. Fólkið þarna úti skilur alveg samhengi hlutanna, forseti. Það veit vel að það er ósamrýmanlegt markmið, eins og hefur heyrst þvers og kruss í þessari ríkisstjórn, að tala um að lækka skatta, auka þjónustu, auka fjárfestingu og borga fyrir það með aukinni verðmætasköpun á sama tíma og það á að tryggja litla þenslu. Slík framsetning og sú tímalína gengur einfaldlega ekki upp og Samfylkingin tekur ekki þátt í slíkri orðræðu.

Samfylkingarinnar í marga mánuði hér á liðnu misseri. En það er auðvitað vegna þess að við höfum verið að halda hér áfram mjög dyggum stuðningi við uppbyggingu á heilbrigðiskerfinu. Er hægt að gera betur? Að sjálfsögðu og það verður alltaf hægt að gera betur en við erum að gera það.

vaxa og þörf á stuðningi við þá sem ekki njóta nægilegs lífeyris fer minnkandi og það eru varanlegar tölur og þær breytast auðvitað í fjármálaáætluninni. Síðan er búið að gera breytingar á örorkukerfinu á liðnum árum, sem styðja við þá breytingu sem er að fara að eiga sér stað og mun taka gildi 1. september 2025, sem gerir það að verkum að nýgengi örorku, sem betur fer, hefur lækkað verulega. (Forseti hringir.) Það er vegna kerfisbreytinga sem þessi ríkisstjórn hefur staðið fyrir

Eitt af því sem var velt upp á fundi nefndarinnar í gær, af því að hv. fjárlaganefnd tók málið strax inn í nefnd vegna þess að málið kom svo seint fram, var að fá skýrara útlistanir um nákvæmlega hvar þetta blessaða aðhald lægi. aðhald lægi. Þrátt fyrir að hlutir séu taldir upp sem veigamestu þættirnir í aðhaldi er því haldið fram að það sé ekki aðalmálið hér. Ég ætla ekki að fara að kýta fram og til baka um það hvernig það stendur, það þarf bara að fá það á hreint. það á hreint. Ef þetta er ekki veigamikil breyting þá þurfum við að vita hvernig á að fjármagna 13 milljarða kr. varanleg viðbótarútgjöld á hverju einasta ári. Ef það er ekki með þessu þá er það með einhverju öðru. Ef það er bara með óútfærðu gjaldaaðhaldi þá snýst þetta nákvæmlega um stefnuleysi vegna þess að stefna hjá ríkisstjórn myndi fela í sér að vita í hvaða farveg slíkt aðhald myndi til lengri tíma fara, ekki setja það í flatt aðhald.

Ég held að það sé rétt að það séu aðeins Noregur og Danmörk sem séu svona á pari við okkur, örlítið hærri, en Svíþjóð og Finnland fyrir neðan. Ég myndi frekar nota orðalagið að að hagvöxtur á Íslandi væri með því mesta í heiminum og á pari við það sem gerist best á Norðurlöndum. Ég held að það sé réttari staðhæfing. Varðandi síðan

og það er í samræmi við það sem við í Framsókn höfum ávallt sagt, að kerfið sé þannig að það sé vinna fyrst, síðan vöxtur og þannig búum við til tekjur til þess að búa til velferð.

Núna erum við búin að bæta því við að hafa hófsemd í útgjaldavexti. Mér heyrist hins vegar Samfylkingin og hv. þingmaður vilja snarauka tekjur, það sé sú stefna sem hv. þingmaður vilji að við séum að standa fyrir, þ.e. snarhækka skatta.

Það er enginn að gera lítið úr lífskjörum hér á landi þó að fólk vilji gera betur í þeim málefnum og átti sig á því að svona þanið kerfi með þessum hætti getur auðvitað ekki gengið upp Varðandi stefnuleysið ég á þetta sem stefnuleysi og fólk verður þá bara að vera ósammála um það, að það hafi ekki verið neitt plan um neinar af þessum aðgerðum sem komu fram í kjarasamningum heldur hafi verið látið reka á reiðanum þar til hlutirnir áttu að vera komnir í hnút. Í norrænu kerfunum í kringum okkur, sem hér er oft horft til, eru það stjórnmálamennirnir sem leggja línurnar við upphaf kjörtímabils um hvernig þeir vilja sjá velferðarkerfið. Þeir bíða ekki eftir því að vera stillt upp við vegg í kjarasamningum og finna svo út úr því eftir á hvernig þeir vilja reka kerfin. Það er þessi ófyrirsjáanleiki sem er vondur.

Ef hæstv. ráðherra finnst það svona gífurlega ósanngjarnt að fara í að breyta þeim tekjum sem hægt er að leita til af auðlindum okkar, ef honum finnst í alvöru talað það smáræði í auknu veiðigjaldi sem reiknast til í þessari fjármálaáætlun vera réttlát leið til þess að við deilum kjörum með hvert öðru, þá verðum við bara að vera pólitískt ósammála. En það er alveg hægt að sækja fjármagn til auðlinda í sameiginlegri eigu og á sama tíma ýta undir þessar atvinnugreinar. Þessar atvinnugreinar, okkar auðlindagreinar, sem margar hverjar eru staðsettar úti á landi, (Forseti hringir.) eru háðar því að vegirnir virki, að heilbrigðiskerfið virki og fólk vilji búa á þessum stöðum og til þess þarf fjármagn til að standa undir þessu.

þar sem vegast á meiri hagvöxtur og kostnaður vegna aðgerða í þágu kjarasamninga auk aðgerða vegna jarðhræringa í Grindavík. Hallinn verður um 25 milljörðum kr. minni strax á næsta ári og er frumjöfnuður jákvæður og vaxandi allt tímabil áætlunarinnar, auk þess sem heildarafkoma verður jákvæð árið 2028 gangi áætlunin eftir. Þessi batnandi afkoma felur í sér að næstu árin er ríkissjóður að halda aftur af eftirspurn í hagkerfinu sem styður við verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. Skuldir minnka sömuleiðis á tímabilinu og verða 30,5% af vergri landsframleiðslu árið 2029, sem er ótrúlegur árangur ef við horfum bara nokkur ár aftur í tímann, til fjármálaáætlunar 2021–2025. Í alþjóðlegum samanburði eru ríkisfjármálin í góðri stöðu á Íslandi og er Ísland eitt af fáum þróuðum ríkjum sem bjuggu við jákvæðan frumjöfnuð hins opinbera árið 2023. Því er oft haldið fram að vaxtagjöld ríkissjóðs séu svo há að það hamli möguleika ríkissjóðs til að ráðast í nauðsynlegar fjárfestingar. Það er auðvelt að lesa töluna 114 milljarðar í fjármálaáætluninni en þá tölu verður að setja í samhengi. Það eru ekki nettó útgreiðslur á árinu.

Þessar stærðir, tæplega 55 milljarðar, eru ekki vaxtagjöld sem eru greidd á þessu ári. Eftir standa vaxtagjöld ársins, 59,3 milljarðar, en á móti koma rúmlega 43 milljarðar í vaxtatekjur svo vaxtajöfnuður er í kringum 16 milljarðar. Það er allt önnur tala en 114 milljarðar og mér þykir mikilvægt að setja þessa hluti í samhengi. Þessu til viðbótar eru áætlaðar arðgreiðslur ársins um 60 milljarðar sem er ávöxtun af okkar gríðarháu fjárbindingu í ríkisfyrirtækjum. Það er því ekki hægt að halda því fram að yfir 100 milljarða vaxtakostnaður sé að hamla ríkissjóði að ráðast í ákveðin verkefni. Ísland býr á flesta mælikvarða við ein bestu lífskjör sem fyrirfinnast. Hér er öflugt atvinnulíf, mikill mannauður og hið opinbera styður við hvort við hvort tveggja með öflugum innviðum og grunnþjónustu. Heimsfaraldurinn reyndi á allt þetta og efnahagslega voru áhrifin meiri hér á landi en í mörgum öðrum ríkjum. Landsframleiðsla á mann dróst saman um

jókst landsframleiðsla á mann á Íslandi um 2,8% frá árinu 2019 til 2023, sem er meira en í Finnlandi og Svíþjóð en minna en í Danmörku og Noregi. Öll þessi lönd eru mun minna háð ferðaþjónustu en Ísland og þá hefur fólksfjölgun hér verið mun hraðari. Þessi efnahagsbati er ekki síst fyrir tilstilli vel heppnaðs hagstjórnarviðbragðs við faraldrinum. Ríkisfjármálin hafa stutt við eftirspurn og kaupmátt, hjálpað atvinnulífinu að vera

þess að kaupmáttur ráðstöfunartekna landsmanna jókst árin 2020 og 2021, ólíkt því sem þekkist í flestum öðrum löndum, er ekki hægt að segja annað en að markmiðið um að viðhalda eftirspurn og varðveita framleiðslugetu hafi tekist. Árangur síðustu ára hefur verið að miklu leyti drifinn áfram af útflutningsvexti. Þar hefur munað mest um vöxt ferðaþjónustunnar á fyrri hluta tímabilsins. Síðustu ár hafa aðrar upprennandi útflutningsgreinar tekið við keflinu, t.d. fiskeldi, lyfjaiðnaður og ýmiss konar hugvitsdrifinn iðnaður. Stjórnvöld hafa á tímabilinu lagt sérstaka áherslu á uppbyggingu fjölbreyttari stoða undir efnahagslífið og því er vöxtur þessara greina afar ánægjulegur. Í nýsköpunarstefnu fyrir Ísland sem kynnt var árið 2019 var lögð áhersla á að skapa kjörlendi til að setja á fót alþjóðlega samkeppnishæf fyrirtæki. Það hefur tekist vel en er ekki sjálfsagt. Haldi Ísland áfram á sömu braut vaxtar nýrra útflutningsgreina getur það haft afgerandi jákvæð áhrif á afkomu og skuldaþróun ríkissjóðs sem aftur auðveldar ríkissjóði að takast á við hvers kyns áföll eða áskoranir í framtíðinni. Kaupmáttarvöxtur á Íslandi hefur verið margfalt hraðari en í samanburðarlöndum okkar síðustu ár. Það er á færi okkar að halda áfram á sömu braut og verja þann árangur sem hefur náðst. Forgangsröðun í þágu aðgerða vegna kjarasamninga, lakari efnahagshorfur og jarðhræringar á Reykjanesi leiða til þess að vinna þarf gegn neikvæðum áhrifum á afkomu ríkissjóðs. Þeim verður mætt með tekjuráðstöfunum sem voru kynntar við síðustu fjármálaáætlun. Það hjálpar líka að almennt er góður gangur í efnahagslífinu sem skilar sér í sterkum tekjustofnum. Helsta breytingin í fjármálaáætlun 2025–2029 felst hins vegar í aðgerðum á gjaldahlið. Útgjöld ríkissjóðs hafa vaxið mikið á undanförnum árum og eru með því hæsta sem gerist í alþjóðlegu samhengi, svo ýmis tækifæri eru til að nýta fjármuni almennings betur.

Aðgerðirnar eru fjölþættar en þar má nefna seinkun nýs örorkulífeyriskerfis til september 2025 og breytt fyrirkomulag við kvikmyndaendurgreiðslur, hliðrun á framkvæmdum við Landspítalann, lækkuð framlög til Alþingis og fækkun stofnana. Þá er ekki lengur gert ráð fyrir fjármagni til nýs húss viðbragðsaðila, en á móti má nefna að nú er gert ráð fyrir fjármagni í nýtt fangelsi. Þá gefa nýgerðir Þá gefa nýgerðir langtímakjarasamningar tilefni til lækkunar á almennum varasjóði sem verður þó 2% af heildarfjárheimildum undir lok tímabils áætlunar en lögbundið lágmark er 1%. Stjórnvöldum ber skylda til að leita í sífellu tækifæra til þess að nýta fjármuni betur, bæði vegna þess að skattheimtan, sem er forsenda þeirra, er töluverð en líka vegna þess að sífellt koma fram góðar hugmyndir að nýjum verkefnum sem ekki er öllum hægt að hleypa í framkvæmd við óbreytt ástand. Óháð því hver stefnan er um ríkisumsvif er því nauðsynlegt að leita leiða til þess að hver króna nýtist betur. Einn af þeim þáttum sem lögð verður áhersla á í þeim efnum á næstu árum er einföldun stofnanakerfis ríkisins til að það byggist upp með færri en öflugri stofnunum. Ríkisendurskoðandi hefur m.a. lýst því sjónarmiði að smæð stofnana sé í flestum tilvikum hamlandi í rekstrar- og faglegu tilliti og því sé nauðsynlegt að efla stofnanakerfið svo það hafi burði til að takast á við viðfangsefnin. Stofnanir ríkisins eru í dag 161 talsins og hefur þeim fækkað um fimm á kjörtímabilinu. Ýmsar breytingar á stofnanakerfinu eru í farvatninu á árinu með fækkun niður í 154 stofnanir, en gera þarf betur.

Stefna stjórnvalda er sett fram í fjármálaáætlun. Það er ekki hægt að taka til hliðar einhverja 20 milljarða og segja: Við útfærum þetta seinna, en við ætlum að setja 20 milljarða í eitthvað sem við ætlum síðan að semja um í kjarasamningum. Það virkar ekki þannig.

og kemur síðan seinna eftir umræður við vinnumarkaðinn og segir: Þetta er það sem við ætlum að gera, þá er það bara of seint, of lítið, of seint. Það átti að setja þetta fram í fjármálaáætlun og síðan í fjárlögum. Þar er fyrirsjáanleikinn og gagnsæið sem er talað um, sem eru grunngildi opinberrar fjármálaáætlunargerðar. Þau eru algerlega hunsuð með svona vinnulagi. Ef það er ekki hægt að tala við aðila vinnumarkaðarins fyrr, fyrir setningu fjármálaáætlunar

Það má ekki virka svona ef við eigum í alvörunni að hafa einhvers konar efnahagsstjórn í ríkisfjármálunum, sem er einmitt engin. Það er mjög skýrt þegar umsagnaraðilar koma og segja: Í besta falli eru þetta hlutlaus fjárlög sem voru sett hérna síðast. Það þýðir einfaldlega að öll hagstjórnin fellur á Seðlabankann, peningamálastefnuna.

Við erum núna komin með nýjan flokk í fjármálaráðuneytið. Sjálfstæðisflokkurinn hefur stýrt ráðuneytinu nær óslitið í ellefu ár og lengi þar á undan og á þeim tíma hefur ýmislegt gerst.

er orðið mun erfiðara fyrir fólk að safna fyrir útborgun og leiguverðið hefur keyrst upp á sama tíma í hlutfalli við það.

Við erum með í rauninni þennan blinda punkt í hagkerfinu þegar allt kemur til alls. Það er ekki skýr sýn eða stefna sem útskýrir fyrir okkur samhengi málanna,

Stjórnvöld eru ekki að sinna fyrstu skyldu sinni, að fara eftir lögum. Fyrsta skylda stjórnvalda er að fjármagna framkvæmd þeirra laga sem Alþingi hefur sett.

Við rýnum það og pössum upp á þetta: Já, þetta er nægt fé til að bregðast við þessu eða vinna á móti þessu eða setja t.d. inn meiri forvarnir til að koma í veg fyrir framtíðarkostnað í heilbrigðiskerfinu eða annars staðar.

En dugar það til að sinna þessari þjónustu sem er lögbundin? Svarið er aftur. Ég veit það ekki. Það er ekki svona beinskeytt af því að það er einfaldlega bara of vandræðalegt að svara því sem er augljóst. Ég

Á Landspítalanum hefur neyðarmóttakan þurft að senda út viðvaranir og biðja fólk um að leita annað af því að þau sinna svo mörgum sjúklingum. Með leyfi forseta sagði Ólafur Guðbjörn Skúlason, framkvæmdastjóri hjúkrunar á Landspítalanum: „Fyrir ekki mörgum árum síðan þótti það mjög mikið ef 100 manns leituðu á bráðamóttökunni í dag en í dag eru það um 200 manns á dag.“ Þessi fjöldi á bráðamóttökuna hefur verið viðbúinn í mörg ár þar sem Íslendingum hefur fjölgað. Þjóðin hefur elst og milljónir ferðamanna hafa bæst við

Við höfum ekki brugðist við mjög örum samfélagsbreytingum síðustu tvo áratugi. Eftirspurn eftir heilbrigðisþjónustu er að aukast og við höfum ekki þróað innviði til þess að mæta þessu, til að mynda innan opinbera kerfisins, sem gerir það að verkum að hvort sem það er innan heilsugæslunnar eða jafnvel í sumum tilvikum innan Landspítalans og svo sannarlega á landsbyggðinni erum við í erfiðleikum með að mæta þjónustuþörfinni með þeim mannafla sem þarf.

það búið að vera vandamál frá því að ég byrjaði í fjárlaganefnd. Sífellt fundir á hverju þingi um slæma stöðu í hjúkrunarmálum, allir jafn alvarlegir í fasi og öllum finnst þetta jafn alvarlegt. Hvað á að gera? Hvað gerist? Það gerist ekkert, hverjar sem væntingar fólks eru til þess hvað eigi að gera. Í desember 2023 voru 93 sjúklingar á spítalanum, Landspítalanum sem ættu frekar heima á öðru þjónustustigi.

Við ræddum hér fyrir ári fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2024–2028. Ég ætla ekki að fara í hana en mig langar svona til gamans að sýna hvernig aðhald ríkisstjórnarinnar lítur út á prenti.

eitthvað hefur nú vafist fyrir þeim hvernig þeir ætluðu að reyna að klína þessari fjármálaáætlun saman. Við skulum athuga að á gildistíma þessarar áætlunar sem við ræðum hér hér er áætlað að skuldir ríkissjóðs muni aukast úr 1.790 milljörðum kr., sem þær eru í dag samkvæmt nýjustu mánaðarskýrslu Lánamála ríkisins, en þegar tímabili þessarar fjármálaáætlunar lýkur mun ríkissjóður skulda 2.150 milljarða kr. Það er hækkun á tímabili þessarar fjármálaáætlunar um 360 milljarða kr. á fimm árum.

að ríkissjóður greiðir 117 milljarða kr. í vexti á hverju einasta ári og þó svo

að greiða vaxtagjöld af skuldum ríkissjóðs. Það er ansi öflugt að ætla það að ríkið verði komið í skuldir upp á

það er ákveðin draumsýn sem á að gilda alveg út árið 2029. Ég ætla að gleðjast í hjarta mínu og segi af allri minni sannfæringu: Þessi ríkisstjórn mun ekki sitja hér að völdum þá, það liggur alveg á borðinu.

þau verða ekki komin í hár saman fyrir þann tíma og búin að slíta þessu samstarfi. Mér skilst nú að ég hafi reynt að leggja mig fram um að reyna að aðstoða þau við að vinna í málunum sínum með því að leggja fram vantrauststillögu í gær sem tók ríflega fimm klukkutíma í meðförum þingsins og kom alveg í veg fyrir það að þessi hæstv. ríkisstjórn gæti einbeitt sér að þeim verkum sem hún á að vinna. Þá finnst þeim fínt að koma hér með 198 blaðsíður af nánast engu nema beinni aðför að öryrkjum, spara 10 milljarða á því að leiðrétta ekki kjör öryrkja um áramótin eins og áætlað var, 10 milljarða. Ég veit ekki til þess að það séu margir í samfélaginu sem þurfa meira á hjálp okkar að halda en einmitt öryrkjar. Ég veit ekki til þess. Ef metnaður þessarar ríkisstjórnar nær ekki lengra en það að tala um aðhald og hagræðingu í rekstri og það felst í því að níðast á öryrkjum þá gef ég lítið fyrir það en það kemur ekki á óvart. Þannig hef ég upplifað þessa ríkisstjórn í þau tæpu sjö ár sem ég hef verið kjörin fulltrúi á Alþingi Íslendinga. Persónulega segi ég að það er skömm að þessu. Og þessum tíma sem við erum að eyða í þetta innantóma blaður þessarar fjármálaáætlunar hefði verið betur varið í öll þau stóru og frábæru mál sem þessi ríkisstjórn segir að séu hér fyrir höndum að vinna, að það sé verk að vinna. En þau ætla að eyða hér og gera ráð fyrir þremur dögum í það að tuða um nánast ekki neitt eins og ég sé það. Þessir 18 mánuðir sem þessi ríkisstjórn fær að njóta ávaxtanna af þessari fjármálaáætlun duga skammt þegar áætlunin er til fimm ára, ekki satt? Það má því lengi deila um það hvernig er farið með tímann hér á hinu háa Alþingi. En hvað um það. Við sjáum það og vitum að það eru nánast engar stoðir innviða í samfélaginu sem standa traustum fótum.

bæði í fíknivanda og geðvanda, vaxandi vanda. Það er sárara en tárum taki. Það er líka sárara en tárum taki að horfast í augu við það að í tíð þessarar ríkisstjórnar hafa hundruð einstaklinga dáið ótímabærum dauða vegna fíknisjúkdóma. Að það skuli bíða hér yfir 700 manns á biðlista eftir því að komast í meðferð inn á sjúkrahúsið á Vogi og fá nauðsynlega læknishjálp

sem raunverulega blasir við, ekki einungis hér við okkur alþingismönnum og sitjandi ríkisstjórn heldur öllum landsmönnum. Og ekki nóg með það að þessir einstaklingar séu látnir bíða eftir hjálpinni

Þetta kallar ágætur Framsóknarflokkur að virkja mannauðinn. Að virkja mannauðinn, láta hann í rauninni fara í þá hringrás eina ferðina enn að fara aftur í meðferð, fara aftur á biðlista eftir að komast í meðferð vegna þess að þegar hann er búinn að leggja það á sig að fara í langtímameðferð til að geta tekið utan um fjölskyldu sína, tekið þátt í atvinnulífinu og tekið þátt í samfélaginu, þá bíður hans ekki neitt. Það er enginn metnaður hér, engin sýnileiki um að það sé verið að taka utan um þennan málaflokk, ekki neitt. Hvers lags ríkisstjórn er þetta eiginlega? Er nema furða að maður spyrji. Þessi fjármálaáætlun er í rauninni, eins og ég segi, í kjólinn fyrir jólin, innantómt blaður. Það verður nánast ekkert af henni framkvæmt nema þjóðarhöll sem Framsóknarflokkurinn óvart lofaði hérna í hita leiksins að koma á laggirnar og verður í rauninni núna hrein og klár þensla þó svo að það eigi að draga úr öðrum framkvæmdum á móti til að reyna að sporna gegn þeirri þenslu sem þegar hefur verið boðuð.

eins vöxtur á fátækt og sýnilega nú þar sem við erum að draga millistétt landsins niður í það að geta farið að teljast með þeim sem eru efnaminni og basla í samfélaginu. En auðvitað tekur enginn eftir því sem situr í þessum fílabeinsturni og er nákvæmlega sama um hvernig fólkið hefur það hér á götunni fyrir neðan. Það er löngu tímabært að valdhafarnir stígi niður úr fílabeinsturninum niður á jörðina til til almennings og fólksins í landinu, þeirra sem þeir óska eftir að kjósi þá til verksins í næstu kosningum, og taki utan um þá af heilindum en ekki með innantómu blaðri og innantómum loforðum sem aldrei hefur staðið til að efna.

Virðulegi forseti. Í þeirri fjármálaáætlun sem nú liggur fyrir Alþingi er forgangsraðað í þágu velferðar, uppbyggingar og efnahagslegs stöðugleika með það að leiðarljósi að draga úr spennu í efnahagslífinu, ná niður verðbólgu og skapa forsendur fyrir vaxtalækkun. Spár gera almennt ráð fyrir því að verðbólga haldi áfram að lækka á næstu mánuðum og verði komin niður í verðbólgumarkmið Seðlabankans á fyrri hluta tímabils þessarar fjármálaáætlunar. Þrátt fyrir þennan árangur viljum við gera betur. Það er ljóst að það þarf að afla aukinna tekna, forgangsraða og sýna aðhald. Meðal annars þarf að standa straum af kostnaði við aðgerðir fyrir Grindavík vegna náttúruhamfara á Reykjanesskaga og mikilvæga nýgerða kjarasamninga. Við munum áfram sinna okkar samfélagslegu skyldum gagnvart íbúum Grindavíkur og styðja bæði við íbúa og fyrirtæki. Tekjuöflun til þess að mæta þessum aðgerðum mun fara fram í þeim geirum efnahagslífsins sem eru aflögufærir og má þar nefna áður innleiddar breytingar á tekjuskatti lögaðila sem hækkar tímabundið úr 20% í 21% á yfirstandandi ári. Einnig má nefna hækkun fiskeldisgjalds og endurskoðun veiðigjalda en þetta mun skila auknum tekjum til ríkissjóðs til að mæta áskorunum í efnahagslífinu. Það er einnig nauðsynlegt að beita ákveðnum aðhaldsaðgerðum og fresta ákveðnum framkvæmdum í bili til að hemja þensluna en það er mikilvægt að taka það fram að það mun ekki verða á kostnað mikilvægrar grunnþjónustu og áfram verður unnið að því að efla velferð. Fjármálaáætlun tryggir fjármögnun þeirra aðgerða sem kynntar voru í byrjun mars og munu verða til að styðja við langtímakjarasamninga sem eru lykilatriði í baráttunni við verðbólgu og vexti. Þessar aðgerðir styðja ekki síst við þá hópa sem hafa fundið mest fyrir verðbólgunni og má þar nefna barnafjölskyldur og fólk í þröngri stöðu á húsnæðismarkaði. Aðgerðirnar munu m.a. skila sér í bættum aðstæðum á húsnæðismarkaði með áframhaldandi öflugri uppbyggingu í almenna íbúðakerfinu og eflingu húsaleigubótakerfisins. Stutt verður við byggingu 1.000 íbúða á ári á samningstímanum með stofnframlögum til almennra íbúða og hlutdeildarlánum. Ríkissjóður mun leggja til 7–9 milljarða kr. í stofnframlög á ári. Virðulegi forseti. Það getur verið mikil áskorun að ala upp nýja einstaklinga inn í samfélagið okkar og því er mikilvægt að koma sem best til móts við fólkið sem tekur það að sér. Ríkisstjórnin hefur frá upphafi lagt áherslu á bætt kjör barnafjölskyldna. Þegar hafa stór skref verið stigin til að efla barnabótakerfið og hefur foreldrum sem eiga rétt á barnabótum fjölgað um 10.000 á fimm árum. Nú verður stuðningur við barnafjölskyldur aukinn enn með því að hækka barnabætur um 5 milljarða kr. auk þess sem greiðslur til foreldra í fæðingarorlofi verða hækkaðar í þrepum á tímabilinu. Þegar kemur að aðgerðum til að draga úr ójöfnuði og fátækt eru börn sá hópur þar sem inngrip skilar hvað mestum árangri. Þýðingarmikil skref í áttina að jöfnuði meðal barna eru að tryggja þeim gjaldfrjálsar, næringarríkar máltíðir í skólanum; stórt réttlætismál sem dregur úr fátækt barna og jafnar aðstöðumun þeirra. Þetta er gríðarlega mikilvægt skref sem við í Vinstri grænum höfum lengi talað fyrir. Meðal stærstu verkefna þessarar fjármálaáætlunar er nýtt örorkulífeyriskerfi sem mun auka útgjöld ríkissjóðs um 18 milljarða kr. á ársgrundvelli en hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra mælti fyrir því með frumvarpi á Alþingi í mars. Þar eru löngu þarfar umbætur á örorkulífeyriskerfinu á dagskrá þar sem fólki verður gert auðveldara að ná heilsu, kerfið einfaldað, gert réttlátara og fjármagni beint til þeirra sem einungis hafa greiðslur frá ríkinu eða litlar aðrar greiðslur. Þannig munu breytingarnar verða þær umfangsmestu í áraraðir til að draga úr fátækt í íslensku samfélagi. Í síðustu fjármálaáætlun var gert ráð fyrir gildistöku laganna í janúar 2025 en þar sem vinnan var umfangsmeiri en gert var ráð fyrir og mikilvægt samráð við hagsmunaaðila tók lengri tíma var óhjákvæmilegt að fresta gildistöku fram í september 2025 til þess að stofnanir hefðu svigrúm og tíma til að innleiða breytingarnar. Vinnumarkaðsaðgerðir og vinnusamningar öryrkja eru tryggðir á tímabilinu og einnig eru fjárheimildir til útvíkkunar á sorgarleyfi tryggðar. Lögð verður áhersla á að styðja við inngildingu innflytjenda í samfélagið, til að mynda með því að auka aðstoð við nemendur úr þeim hópi á öllum skólastigum og í íslenskukennsla fyrir fullorðna styrkt eins og nýleg heildarsýn ríkisstjórnarinnar í útlendinga- og innflytjendamálum kveður á um. Önnur mikilvæg hagsbót fyrir barnafjölskyldur og fólk í þröngri fjárhagsstöðu er efling almenningssamgangna en fjárveitingar verða auknar til samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og þannig unnið í haginn fyrir borgarlínu sem verður dýrmæt samgöngubót, bæði fyrir einkabílaeigendur og þau sem kjósa almenningssamgöngur. Vegakerfið fer ekki varhluta af nauðsynlegu fjármagni til framkvæmda, viðhalds- og vetrarþjónustu og mikilvæg mannvirki fyrir þjóðarhöll eins og betrumbætt fangelsi á Litla-Hrauni og ný þjóðarhöll eru tryggð. Þá er fjármagn aukið til mikilvægra stofnana samfélagsins eins og lögreglu og almannavarna. Matvælaöryggi er gríðarlega mikilvægur þáttur í framtíðarsýn þjóðar sem byggir nánast allt sitt á innflutningi. Í áætluninni eru innviðir fyrir uppbyggingu kornræktar tryggðir með fjárfestingarframlagi til byggingar jarðræktarmiðstöðvar á Hvanneyri en fyrri fjármálaáætlun tryggði einmitt framlög til kornræktar. Vinnustaðanámssjóður verður efldur verulega til að fjölga tækifærum til starfsnáms. Dregið verður úr kostnaði við að sækja heilbrigðisþjónustu fjarri heimabyggð með því að tryggja fjórar ferðir niðurgreiddar af Sjúkratryggingum á ári. Virðulegi forseti. Það er áskorun að tryggja jafnvægi á milli hagstjórnarinnar og fjármögnunar á þeim mikilvægu verkefnum sem blasa við og mikilvægt er að árétta að við stöndum vörð um mikilvæg grunnkerfi og beitum ekki niðurskurði. Við í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði fögnum því hvernig tekist hefur að standa vörð um velferð, barnafjölskyldur og fólk í viðkvæmri stöðu í þessari áætlun og lítum björtum augum til framtíðar þar sem jöfnuður og velferð allra verður í fyrirrúmi.

Það er auðvitað svo sem eins og mátti reikna með að útgjaldavöxturinn heldur áfram í svona nokkuð stöðugum takti samkvæmt þeim áætlunum sem hér liggja fyrir. Ég held að hæstv. fjármálaráðherra hafi í framsöguræðu sinni talað um að

þetta er svona heldur knappur tími, þykir mér. Ef þú vildir vinsamlegast líta til með þessu. Það sem vekur auðvitað vonbrigði er að nú sé horft til þess að það séu færð aftur um ár þau áform að ná fram hallalausum fjárlögum, hallalausum ríkisrekstri, og árið 2028 nefnt í því samhengi í staðinn fyrir 2027, ef ég man rétt, samkvæmt núgildandi áætlun. Það verður að hafa í huga að það ár liggur að kosningaári sem gerir líkurnar á því að árangur náist hvað aðhald varðar minni en annars væri. Við horfum fram á þennan þriðja stærsta útgjaldalið ríkissjóðs, vextina, vera að kosta okkur slíkar ótrúlegar tölur að við verðum að leita allra ráða til að vinda ofan af þeirri þróun. Ég tók sérstaklega eftir því, og spurði einmitt hæstv. ráðherra að því hér í andsvörum við framsöguræðu ráðherrans fyrr í dag, að engar skattalækkanir eru áformaðar á þessu fimm ára tímabili. Ég leitaði sérstaklega að þessu bara í ljósi yfirlýsinga formanns Sjálfstæðisflokksins á fyrri stigum sem hefur talað á þeim nótum að flokkurinn muni tala fyrir skattalækkunum í aðdraganda næstu kosninga. Það er greinilegt að þær sjást

formaður Framsóknarflokksins, mæli fyrir málinu þá hlýtur það í öllum meginatriðum að hafa verið unnið á meðan Sjálfstæðismenn fóru með lyklavöldin í fjármálaráðuneytinu, þannig að það kemur á óvart að ekki sé flaggað neinum skattalækkunum í neinu samhengi á þessu fimm ára tímabili nema þá í því samhengi sem hæstv. ráðherra kom inn á áðan í andsvari við mig um mögulega mögulega t.d. aflagningu gistináttagjalds sem væri þá væntanlega mætt með annarri skattheimtu á móti þannig að það er ekki eiginleg lækkun gagnvart þeirri starfsemi þó að útfærslan yrði önnur. En á sama tíma er staðið við öll möguleg áform um skattahækkanir sem virðist vera meiri festa í að framfylgja heldur en hugmyndum um skattalækkanir. Það er auðvitað þannig að það er ánægjulegt í sjálfu sér fyrir okkur í þingflokki Miðflokksins að sjá þau áhersluatriði sem sett eru á oddinn hjá þessari nýsamsettu ríkisstjórn þar sem áhersluatriði Miðflokksins til langs tíma eru kjarnaatriðin. Það eru orkumálin, útlendingamálin og ríkisfjármálin. Þetta,

og maður gat ekki annað en vonað að árangur næðist þótt fyrstu skrefin hafi kannski ekki verið til þess að auka manni tiltrú á því, svona í ljósi þess að Vinstri græn fóru strax í að vinda ofan af þessari sameiginlegu afstöðu í orkumálum. Ríkisfjármálin eru með þeim hætti sem hér er lagt fram, sem sagt að mínu mati allt of lítið aðhald í ríkisfjármálunum til að styðja við það að Seðlabankinn geti komist í lækkunarfasa stýrivaxta,

en við verðum að vona. Síðan er auðvitað ekki annað hægt en að nefna hér atriði sem varða útgjöld til samgöngumála og tekjuöflun þeim tengd. Það er hér fjallað um í nokkuð löngu máli að það séu áætlaðar umtalsverðar fjárveitingar inn í samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins umfram það sem áður hafði verið áætlað. Hérna segir, með leyfi forseta: „Í tengslum við viðræður sem standa yfir um viðauka samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins er gert ráð fyrir að framlag til Betri samgangna aukist um 4 ma.kr. frá og með árinu 2025 eða samtals um 20 ma.kr. á tímabili fjármálaáætlunarinnar. Til viðbótar beinum framlögum til Betri samgangna er gert ráð fyrir 20 ma.kr. lánveitingu úr ríkissjóði til verkefnisins á tíma áætlunarinnar.“ Þetta eru sem sagt 40 milljarðar, 40.000 milljónir sem eru áætlaðar þarna umfram það sem áður var úr ríkissjóði inn í verkefni samgöngusáttmálans. Þetta eru auðvitað slíkar risavaxnar tölur að við þingmenn hljótum að gera kröfu um það að þessi endurskoðaði samgöngusáttmáli líti dagsins ljós áður en þessi fjármálaáætlun er afgreidd hér í þinginu. Það bara stenst enga skynsemisskoðun að ætla að bíða með að sjá til lands í þeim efnum áður en hér eru samþykkt 40.000 milljóna viðbótarframlög ríkissjóðs, annars vegar helmingurinn í beinu framlagi og helmingurinn í formi láns sem liggur ekki fyrir með hvaða hætti verður endurgreitt. Alla vega skildi ég hæstv. ráðherra þannig að það væri í öllu falli ekki með afrakstri sölu byggingarréttar í Keldnalandinu þannig að það er einhvers staðar væntanlega aftan við framkvæmdatíma sem er verið að horfa á endurgreiðslu þeirrar upphæðar. Mér segir svo hugur að þetta lán verði aldrei endurgreitt, alla vega ekki í þeim skilningi sem almenningur og fyrirtæki landsins leggja í það að endurgreiða lán. Það sem kannski vekur líka ugg hvað varðar stöðu ríkissjóðs og afkomu er að nú virðist vera orðið svona nokkuð ljóst að ríkissjóður sé að hafa afgerandi aðkomu að rekstri þessarar svokölluðu borgarlínu. Það er eitthvað sem var algerlega aftekið sem möguleiki, það kæmi ekki til greina þegar var verið að setja hér og fá í gegnum þingið samþykki þess að stofna hið opinbera hlutafélag sem í dag heitir Betri samgöngur ohf. Ég minni bara á orð hv. þm. Jóns Gunnarssonar í umræðunni þar sem enginn þurft að velkjast í vafa um að skilningur hans, og í því samhengi Sjálfstæðisflokksins, væri sá að aðkoma ríkissjóðs að rekstri borgarlínu kæmi ekki til greina, punktur. Nú er þetta allt saman breytt þannig að við erum bæði að horfa á gríðarlega aukin framlög ríkissjóðs til verkefnisins umfram það sem áður var áætlað, plús aðkomu sem mér segir svo hugur að verði býsna umfangsmikil að rekstri þessa apparats.

en það er auðvitað svo mörgu hliðrað í þessu samhengi núna eins og Stjórnarráðsviðbyggingunni sem er búið að hliðra svo oft að hún hlýtur að fara að rekast í Stellu þarna uppi í Bankastrætinu. En mig langar í lokin að koma inn á það sem varðar fyrirséðar breytingar á tekjuöflunarkerfi hvað varðar kostnað við akstur og ökutæki. Hér er teiknuð upp sú mynd að hún skuli ná 1,7% af vergri landsframleiðslu, skattlagning á ökutæki og eldsneyti, og utan þess hlutfalls gef ég mér, þó það hafi ekki komið skýrt fram áðan, að sé virðisauki sem á undirliggjandi innkaup leggst þannig að þetta eru umtalsverðar tölur en það á auðvitað að gera margt í samgöngumálum. En það sem mig langaði að vekja athygli hér á og gera

Hvers vegna þarf nú að þvæla þessu þarna inn? Er ekki greiðslan fyrir afnot af vegakerfinu og væri þá ekki ágætt að menn alla vega horfðu til þess að menn borguðu til samræmis við notkun á vegakerfinu?

með jákvæðri afkomu frá árinu 2019 og miðað við þessa fjárhagsáætlun erum við að horfa á neikvæðan rekstur á ríkissjóði út árið 2027, eða í átta ár. Það er auðvitað talsvert afrek að reka ríkissjóð með neikvæðri afkomu allan þennan tíma. Ég hef skilning á því að að í Covid hafi þurft að grípa til aðgerða og leggja í fjárútlát til að hreinlega halda fyrirtækjum á floti, gera þeim kleift að halda rekstri gangandi

á ríkissjóði. Það sem vekur upp ugg hjá mér er að sjá töluna 49 milljarða í neikvæðri afkomu núna.

í Covid voru sveitarfélögin hvött til að halda áfram að djöflast og stoppa ekki og reyna að halda úti rekstri og fara í átaksverkefni og síðan vorum við skömmuð fyrir að vera með neikvæðan rekstur. Þetta

kaupmátt miðað við vísitölu með húsnæðisliðnum inni. Ég er alveg viss um að þessi mynd myndi breytast verulega ef húsnæðisliðurinn væri tekinn inn í vegna þess að við erum að borga tvöfalt og þrefalt fyrir það fé sem við tökum að láni. Ef við berum saman kaupmátt heimila á Íslandi með húsnæðisliðnum er ég hræddur um að niðurstaðan verði allt önnur. Fyrir utan það að þarna er verið að bera saman kaupmátt á klukkustund í lífskjarasamningunum var samið um vinnutímastyttingu. Það þýðir að kaupmáttur á klukkustund varð meiri í vinnutímastyttingunni þó að heildarlaunin hefðu ekki orðið meiri.

en kaupmáttur á unna klukkustund varð meiri af því að fólk þurfti að vinna minna. Þannig að þessi samanburður er sérstakur, svo ekki sé meira sagt.

af því fé sem þau eru að fá lánað í fjármálafyrirtækjum sá sami og annars staðar? Nei, hann er það ekki. Hann er margfaldur. Skuldir heimilanna á Íslandi eru miklu dýrari fyrir heimilin hér heldur en annars staðar.

þá sem skulda en ekki meðaltalið, hver er staða þeirra sem skulda og eru þeir í sæmilegri stöðu eða ekki? Ég þori að fullyrða að þeir sem skulda á Íslandi eru flestir í vondri stöðu. Það að skuldir heimilanna

Herra forseti. Endurnýjuð ríkisstjórn tekur við erfiðu búi eftir efnahagsóstjórn síðustu ára. Ríkisstjórninni hefur gengið verr að ná niður verðbólgu heldur en löndunum í kringum okkur. Vextir eru einhverjir þeir hæstu í hinum vestræna heimi. Þeir eru kannski hærri í Úkraínu, Rússlandi, ég veit ekki hvernig staðan er í Tyrklandi, en á Íslandi eru þeir eins og þeir eru og heimilin í landinu líða fyrir þetta. Fólk sem bindur vonir við að eignast þak yfir höfuðið en er ekki með sterkt fjárhagslegt bakland er í hálfvonlausri stöðu um þessar mundir eins og við þekkjum. Á leigumarkaði hafa verið miklar hækkanir sem bitna auðvitað harðast á tekjulægsta fólkinu sem hefur átt erfiðara og erfiðara með að ná endum saman. Og enn sitja leigjendur eftir nær óvarðir með miklu lakari réttarvernd heldur en tíðkast víðast hvar í Evrópu. Þessu þarf að breyta. Seðlabanki Íslands ákvað nýlega að halda vöxtum óbreyttum og vísaði þá sérstaklega til þess að uppi væri ákveðin óvissa um ríkisfjármálin, hvort þau myndu slá á eða auka á þenslu. Ríkisstjórnin í sínum vandræðagangi síðustu vikurnar sniðgekk lagafyrirmæli um að leggja skuli fjármálaáætlun fram fyrir 1. apríl. Nú er plaggið komið og þá sjáum við að þau eiga í stökustu vandræðum með að fylla í stóra gatið í ríkisfjármálunum sem er til komið eða öllu heldur stækkaði með aðgerðum vegna kjarasamninga og aðgerðum vegna náttúruhamfara. Við sjáum 49 milljarða halla í ár og ríkið verður ekki rekið með afgangi fyrr en árið 2028. Hvað þýðir þetta? Við erum sem sagt að tala um níu ára tímabil af hallarekstri ríkisins. Ríkið er rekið með halla á tímabilinu 2019–2028. Þetta er ekki til marks um ábyrga efnahagsstjórn og auðvitað eru þessi lausatök ein af ástæðum þess hve verðbólgan hefur verið þrálát hér á landi miðað við löndin í kringum okkur og hversu háir vextir eru. Þetta hefur m.a. fjármálaráð, sem er óháður sérfræðingahópur sem skipaður er á grundvelli laga um opinber fjármál, bent á. Það er fólkið í landinu, það eru heimilin í landinu sem bera skaðann af þessari óstjórn og þessu ábyrgðarleysi. Allt frá því að hagkerfið fór að taka við sér eftir heimsfaraldur höfum við í Samfylkingunni kallað eftir auknu aðhaldi í ríkisfjármálum. Það er ekkert skemmtilegt að tala fyrir þessu en þetta er ábyrg afstaða og þetta er rétt afstaða. Og já, eins skelfilegt og stjórnarliðum mörgum hverjum kann að virðast það, þá höfum við kallað eftir því að hér verði farið í að sækja auknar tekjur hjá þeim sem eru allra tekjuhæstir og eignamestir, að hér verði farið í að innheimta réttlát auðlindagjöld og skattleggja hvalrekagróða í sjávarútvegi og í fjármálageiranum. Við höfum talað fyrir því að einmitt þannig megi skapa svigrúm til að verja betur heimilisbókhaldið hjá almenningi og til að vinna gegn þenslu og ná niður verðbólgu. Ég ætla að fá að vitna í orð hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra sem sagði í pallborðsumræðum hjá Neytendasamtökunum og verkalýðshreyfingunni í fyrra: Við tókum verðbólguna ekki nógu alvarlega strax. Þetta er alveg rétt hjá henni. Ríkisstjórnin svaf á verðinum þegar verðbólga fór að rjúka upp úr öllu valdi árið 2022 og við værum á betri stað ef ríkisstjórnin hefði þá strax komið sér saman um afgerandi aðgerðir, afgerandi skilaboð og afgerandi áætlun til þess að vinna gegn þenslunni. Þá hefði kannski Seðlabankinn getað komist hjá því að hækka vexti svona oft og mikið og halda þeim jafn lengi svona háum eins og virðist stefna í. Ef við skoðum núna hvaða aðgerðir á að fara í hér til að auka aðhald og vinna gegn þenslu þá er þetta eiginlega allt saman sett á útgjaldahliðina frekar en tekjuhliðina. Frumtekjur sem hlutfall af landsframleiðslu dragast lítillega saman á áætlunartímanum en frumgjöldin, þau dragast enn meira saman. Þar lendir aðhaldið. Hér sjáum við frestun framkvæmda, við erum með almennt aðhald og óútfærðar ráðstafanir eins og hér hefur verið fjallað um. um. Hvar fann stjórnarmeirihlutinn stærstu matarholurnar? Grípum hérna niður í kafla með yfirskriftinni: Forgangsraðað er fyrir aðkomu ríkissjóðs af kjarasamningum á almennum markaði. Þar segir, með leyfi forseta: „Til að vega upp á móti þeim útgjaldaauka, sem aðkoma ríkisins að kjarasamningunum felur í sér, er gert ráð fyrir sértækum ráðstöfunum til að draga úr útgjaldavexti.“ Svo er vikið að því hverjar þessar ráðstafanir nákvæmlega eru og þá segir, með leyfi forseta: „Munar þar mestu um seinkun á gildistöku nýs örorkubótakerfis“ og svo eru fleiri atriði talin upp en þetta er það fyrsta sem er nefnt. Þessi seinkun er með öðrum orðum kynnt sérstaklega til leiks sem aðgerð til að liðka fyrir og búa til rými fyrir aðgerðir vegna kjarasamninga. Þannig eru hlutirnir settir fram hér í þessari fjármálaáætlun. Þessi bið sem öryrkjar þurfa að sætta sig við, þessi seinkun, er kynnt sem aðhaldsráðstöfun.

En í þessu tilviki var hæstv. ráðherra sjálfur úti á túni. Það kemur mjög skýrt fram í greinargerð þessarar fjármálaáætlunar að vegna frestunar á gildistöku nýs örorkulífeyriskerfis verði útgjöld meira en 10 milljörðum lægri á næsta ári en áður var gert ráð fyrir. Þetta er kynnt sem sérstök aðgerð vegna forgangsröðunar í þágu kjarasamningsaðgerða. Þannig velur ríkisstjórnin að stilla

En þar er þá við hæstv. ríkisstjórn að sakast. Þau gáfu öryrkjum væntingar um að þeir fengju kjarabætur í ársbyrjun 2025. Það var gert ráð fyrir því í síðustu fjármálaáætlun, það var gert ráð fyrir því þegar frumvarpið um breytingar á kerfinu var í samráðsgátt en nú liggur fyrir að það verður ekki staðið við þetta. Kannski hefur það eitthvað með það að gera að frumvarp hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra kom nú fullseint hingað inn í þingið og umfjöllun um það er varla hafin í velferðarnefnd og það er enn þá algjörlega á huldu hvernig hinu samþætta sérfræðimati verður háttað sem er nú bara grundvallaratriði og grundvallarupplýsingar til að Alþingi geti tekið afstöðu til þessa máls. En allt að einu þá eru hér öryrkjar enn og aftur

Það hefur verið talað um og unnið að endurskoðun á örorkulífeyriskerfinu árum saman og alltaf stefnt að því að kerfið verði einfaldað út frá svona sams konar hugsun og var gert hérna með ellilífeyriskerfið árið 2016, svo nægur hefur undirbúningstíminn nú verið. Og ef pólitískur vilji væri til þess, virðulegur forseti, þá væri auðvitað hægt að nýta, þótt ekki væri nema hluta af þessum 10 milljörðum til að létta undir með þessum tekjulága hópi fram að gildistöku stóru breytinganna. En nei, ríkisstjórnin segir nei af því að aðhaldið á að lenda á öryrkjum.

Auðvitað fagnar maður auknum tekjum ellilífeyrisþega en önnur og kannski réttari leið til að útskýra þessa lækkun á útgjöldum ríkisins væri að segja: Framlög til ellilífeyris lækka vegna þess að fleiri og fleiri krónur koma til skerðingar á lífeyri almannatrygginga í ljósi þess að frítekjumark frítekjumark vegna lífeyrissjóðstekna hefur rýrnað um tugi þúsunda að raunvirði í stjórnartíð þessarar ríkisstjórnar. Við erum enn þá með 25.000 kr. frítekjumark vegna tekna úr lífeyrissjóðum og allt umfram þetta kemur til skerðingar á greiðslum frá TR. Þetta frítekjumark væri meira en tvöfalt hærra ef það hefði fylgt verðlagi, sem þýðir á mannamáli að þessi skerðing verður skarpari og sárari og sárari.

fyrri parti ræðunnar kom þingmaðurinn inn á að Seðlabankinn hefði ekki lækkað vexti eins og margir höfðu væntingar til að gæti gerst þótt ekki yrðu kannski ekki stórvægilegar breytingar vegna aðstæðna. Hann taldi það allt því að kenna að fjármálaáætlun og stefna ríkisstjórnarinnar lægi ekki fyrir. Ef ég man rétt þá taldi Seðlabankinn upp þó nokkra þætti sem gerðu það að verkum að hann vildi hinkra, til að mynda þá staðreynd að enn er talsverð þensla, sérstaklega á vinnumarkaði,

að verðbólga sé enn há og kostnaður vegna hennar og þrátt fyrir jarðhræringarnar á Reykjanesi og þrátt fyrir að við séum að takast á við þó nokkrar skuldbindingar vegna kjarasamninga, þá verður árið 2024 í samræmi við 2023. Það er ekkert stórt gat, hv. þingmaður. Við erum hins vegar í hófsömum vexti, á skynsamlegri leið og munum ná

Það er nú bara þokkalega stórt gat í mínum huga. Hér er gert ráð fyrir níu ára hallarekstri, m.a. mjög miklum hallarekstri á tímum þegar það er, eins og hæstv. ráðherra fór yfir, mikil spenna á vinnumarkaði og víðar í hagkerfinu. Þetta er ekki ábyrg og skynsamleg leið til að reka ríkissjóð. Ég sagði hvergi í minni ræðu að eina ástæða þess að Seðlabankinn hefði haldið að sér höndum og ekki lækkað vexti á síðasta vaxtaákvörðunarfundi væri óvissa vegna ríkisfjármála. vegar er einn af þeim lykilþáttum sem tilgreindir voru sérstaklega í yfirlýsingu peningastefnunefndar og er kannski sá þáttur sem stjórnvöld hverju sinni og ríkisstjórn hverju sinni getur hvað best haft áhrif á,

þessum þætti. Auðvitað hljótum við að taka það til okkar þegar Seðlabankinn — og þetta er ekki í fyrsta skipti á þessu kjörtímabili sem Seðlabankinn nánast þarf að stafa það ofan í ráðherra þessarar ríkisstjórnar að vextir séu jafn háir og raun ber vitni, m.a. vegna þess að aðhaldsstigið hefur ekki verið nægt.

þangað til að heildarjöfnuður verður jákvæður í lok tímabilsins. Frumjöfnuður var strax jákvæður í fyrra sem er held ég talsvert afrek í ljósi þess sem á undan var gengið. En í ræðu þingmannsins þá fór hann yfir að Samfylkingin hefði verið með miklar aðhaldstillögur og -umræður á síðustu árum og rak mig í nokkurn rogastans

ef þú ætlar bæði að snarauka útgjöld og hækka þá enn þá meira skattana til að búa til auknar tekjur. Í þessari fjármálaáætlun er verið að leggja til hækkun á veiðigjöldum sem er auðlind sjávar. Það er verið að leggja til hækkun og breytingar á gjaldtöku í ferðamálum sem er þá náttúruauðlindin. Það er verið að leggja til hækkun á gjaldi vegna fiskeldis sem er hin nýja auðlind

Það stóð ekki til að dæla því öllu beint út í hagkerfið. Nei, þetta er til þess að auka aðhald í ríkisfjármálum og það er bæði hægt að gera á útgjaldahlið og tekjuhlið. Þannig virka nú bara hlutirnir. Hér er talað um hófsaman útgjaldavöxt. Hann er nú raunar svo hófsamur að útgjöld dragast verulega saman saman sem hlutfall af vergri landsframleiðslu á áætlunartímanum. Hvað með frumtekjurnar? Þær dragast líka saman. Það er alveg sama hversu marga alheimsskatta hæstv. fjármálaráðherra telur upp, það stendur ekki til að reka ríkissjóð með ábyrgari hætti en raun ber vitni. Það birtist í þessari fjármálaáætlun og þess vegna er halli á níu ára tímabili og m.a. mjög mikill halli þegar þenslan er hvað mest. Fyrir vikið hrynja auðvitað tekjur inn í ríkissjóð, þó það nú væri þegar þenslan er jafn mikil og raun ber vitni, en það kallar líka á harðara aðhaldsstig því þannig er það. Því meiri sem þenslan er, því meira þarf aðhaldið að vera til að það bíti eitthvað á verðbólguna og þensluna.

ekki neitt. Verðbólga í dag er 6,8% og hefur farið hækkandi. 1. febrúar var hún 6,6% á ársgrundvelli, 1. mars var hún komin í 6,8%. Stýrivextir í dag eru 9,25%.

Það er alveg klárt mál að það er hægt að beita ríkisfjármálunum til að ná niður verðbólgunni hratt og örugglega ef vilji er fyrir hendi. Hvernig er það gert? Jú, það er gert með aðhaldi í ríkisútgjöldum

og það er mjög miður að ríkisfjármálunum hafi ekki verið beitt með aðhaldi í útgjöldum og skattahækkunum til að draga úr þenslunni, til þess að draga úr bólgunni sem er í verðlagi í landinu. Það verður einungis gert með því að draga saman í ríkisrekstri og taka peninga út úr kerfinu. Það eru of margir peningar að eltast við of fáar húseignir og of fáar vörur framleiddar eru í landinu og þar er húsnæðisliðurinn allra mikilvægastur.

Við getum fest í verðbólgu sem er í kringum 6,5%, jafnvel upp í 7%, og það er mjög miður. Varðandi aðhaldið sem var talað um í kynningunni í gær og stendur í þessu plaggi hér þá er mjög erfitt að henda reiður á það hvað það er. Jú, það á að spara 10 milljarða kr.

á kostnað öryrkja um 10 milljarða með því að fresta aðgerðum fyrir þá til 1. september á næsta ári. Hvað hefur þessi ríkisstjórn líka gert? Jú, það á að leggja niður Múlalund.

og það er komið víða við þar. Varðandi verðbólguvæntingar þá er það rétt að væntingar markaðarins hafa verið fullháar að mati margra og þannig hefur það verið mjög lengi hjá okkur.

og líka skapandi greinar, sem er alveg frábært. En það breytir því ekki að verðbólgan hefur hækkað frá 1. febrúar til 1. mars um 0,2%. Við erum ekki að ná tökum á verðbólgunni. Ég vil benda hv. þingmanni á það

í.) Þetta er fjármálaáætlun sem við erum að tala um og ríkisfjármálin — það er ekki guð almáttugur í íslensku hagkerfi. Ríkið þarf að skapa skilyrði fyrir fyrirtæki til að þau geti vaxið og aukið verðmætasköpunina.

Forseti. Stærsta spurningin sem við eigum að spyrja okkur á þessum tímum gríðarlegra samfélagsbreytinga og óvissu er: Hvert viljum við stefna? Hvernig grípum við tækifæri framtíðarinnar og búum okkur undir áskoranir hennar? Svarið við þessari spurningu ætti að vera umlykjandi í þessu plaggi sem um ræðir núna það er engin skýr sýn. Það er engin áætlun, bara handahófskenndar aðgerðir með óljósa von um árangur. Til að stuðla að velsæld til framtíðar þarf að hugsa fram á veginn og tryggja að við völd sé fólk sem skilur mikilvægi þess að taka þátt í mótun framtíðarinnar en fljóti ekki eins og dauðir fiskar í straumi framfara. Píratar hafa skýra sýn, sýn á hvaða breytingar eru nauðsynlegar til að undirbúa þjóðfélagið fyrir tækniframfarir sem munu hafa gríðarleg áhrif á okkur öll. Fjölmörg störf munu breytast, önnur hverfa og ný koma í staðinn en þetta umrót krefst þess að við endurskoðum og uppfærum menntakerfið í heild sinni og stuðlum að raunverulegu aðgengi allra að menntun á öllum stigum lífsleiðarinnar, óháð aðstæðum og óháð efnahag. En umfram allt þarf á þessum miklu óvissutímum að stuðla að stöðugleika í lífi fólks með því að tryggja að allir hafi aðgang að húsnæði við hæfi, heilbrigðisþjónustu og hafi trygga afkomu. Þegar grunnurinn er tryggur hefur fólk tækifæri og frelsi til að vaxa og dafna á eigin forsendum í síbreytilegum heimi. Samfélagið allt nýtur góðs af Píratar hafa skýra sýn í umhverfismálum. Áskoranir í loftslagsmálum krefjast metnaðarfullra aðgerða og hugrekkis til að framkvæma þær og fjármagna að fullu. Til að Ísland geti orðið fyrirmynd annarra þjóða þarf brýnar aðgerðir langt umfram áform núverandi ríkisstjórnar, enda neitar hún að viðurkenna rót vandans; hagkerfi sem hyglir gróðasjónarmiðum stórfyrirtækja umfram samfélagslega ábyrgð. Samfélagsleg ábyrgð og sjálfbærni fyrirtækja verða aldrei leiðarstef án þess að umhverfis- og samfélagsskaði þeirra verði metinn til fjár. Ef þú mengar þá borgarðu. Ný hagræn hugsun, drifin áfram af velsældar- og sjálfbærnihvötum í stað fortíðarþrár mengandi stórfyrirtækja er lykillinn að því að koma hér á alvöruvelsældarhagkerfi. Þessa nýju hugsun er ekki að finna í fjármálaáætluninni sem við fjöllum hér um í dag. Þó að það sé vissulega nýfundinn áhugi á nýsköpun hjá þessari ríkisstjórn og viðleitni þar, þá er þunginn enn þá á stórar atvinnugreinar sem setja mikið álag á samfélag og náttúru eins og fiskeldi, stóriðju og ferðaþjónustu. En svo eru reifaðar einhverjar velsældaráherslur sem eru hvergi mældar út frá markmiðssetningu og mælanlegum áhrifum sem aðgerðum er ætlað að hafa. Það er bara fullyrt að hinar og þessar aðgerðir styðji við velsældaráherslur en það er ekki tengt við neitt. Velsæld er bara skraut í þessari áætlun. Þetta er sama gamla hagstjórnin, sama gamla hugmyndafræðin í einhverjum nýjum búning. Velsældarhagkerfið er engin skýjaborg, forseti. Það hvílir á þeirri hugmynd sem OECD hampar; að hætta að einblína á hagvöxt sem eina mælitæki á gæði samfélagsins. Í stað þess að láta öll ríkisfjármálin snúast um að keyra upp hagvöxtinn, að hámarka neyslu, að framleiða meira þá er horft til fleiri þátta. Sem dæmi: Við ákvarðanatöku um hvaða atvinnuvegi á að styðja þarf að skoða fleiri þætti en einungis hversu mörg störf verða til eða hversu mikil innkoman verður til ríkisins eða hversu mikill hagvöxtur. Það þarf líka að mæla áhrif á náttúru, áhrif á loftslag, líkamlega og andlega heilsu fólks, áhrif á sjálfstæði og frelsi samfélaga, áhrif á lýðræðislega þátttöku, á jöfnuð, á aðgengi að húsnæði o.s.frv. Velsældarhagkerfið leggur áherslu á að dafna fram yfir vöxt. Vöxtur á ekki að verða sjálfstætt markmið. Ef við skoðum stöðuna heiðarlega út frá þeirri fjármálaáætlun sem við fjöllum um núna erum við komin ótrúlega skammt á veg með velsældarhagkerfið. Forseti. Í raun ætti ríkisstjórn sem státar sig af því alþjóðlega að vera kyndilberi hugmyndafræði velsældarhagkerfisins að skammast sín fyrir þessa fjármálaáætlun. Stöðnun í hugsun og framförum er ekki stöðugleiki. Það er stöðnun. Hugmyndafræði velsældarhagkerfisins, ólíkt núverandi kerfi, er að hagkerfi eru samtvinnuð samfélagi og náttúru. Þetta eru samþætt kerfi sem eru innbyrðis háð hvert öðru. Aðgerðir sem stuðla að þessu jafnvægi leiða af sér raunverulegan stöðugleika. Það að tiltekin aðgerð auki hagvöxt er ekki nóg til að réttlæta hana. Velsæld er niðurstaða margra þátta. Góð andleg og líkamleg heilsa, jöfnuður, sanngirni, jákvæðar félagslegar tengingar og dafnandi vistkerfi. Velsældarhagkerfið tryggir að handhafar ríkisbuddunnar beri virðingu fyrir fólkinu í samfélagi okkar og virðingu fyrir náttúrunni sem hýsir samfélagið okkar. Núverandi handhafar ríkisbuddunnar gera það hins vegar ekki.

Herra forseti. Við ræðum um fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu fimm ára og það er áhugavert plagg. Ég verð að segja í upphafi að ég var að vonast eftir því að við sæjum metnaðarfyllri áætlanir um það að snúa af þeirri braut sem samfélagið er á núna, sem er braut mjög hárra vaxta og verðbólgu og það er auðvitað sá veruleiki sem snertir fólk mest í dag og er það sem við þurfum kannski að taka mest tillit til, hugsa kannski frekar um raunstöðuna á bak við háa verðbólgu og vexti frekar en að búa í einhverjum meðaltölum eða einhverjum hliðarveruleika sem snertir ekki á venjulegu lífi fólks með neinum hætti.

þá verða hagsveiflurnar svo ýktar að verðbólga og vextir verða mun hærri en í nágrannalöndunum og dýfurnar síðan mun dýpri. Yfir þessu öllu hangir síðan sú staðreynd að við erum með gjaldmiðil sem ekki nokkur einasti aðili úti í heimi hefur trú á sem síðan býr til auknar auknar álögur fyrir fólk og fyrirtæki á Íslandi eins og við þekkjum. Þetta er alltaf hærra hér en í nágrannalöndunum og auðvitað sést þetta í öllum þeim fjármálaáætlunum sem við gerum hér og öllum þeim fjárlögum sem við samþykkjum á hverju ári hér á Alþingi. Fjárlög og fjármálaáætlun eru tæki ríkisvaldsins, tæki þings og ríkisstjórnar til að bregðast við áskorunum, setja einhverja stefnu fram í tímann.

Staðan er sú að það er búið að reka ríkissjóð með halla lengi. Að einhverju leyti var það skiljanlegt á Covid-árunum. En mig langar að minna á það að ríkissjóður var ósjálfbær áður en til Covid-tímans kom,

Við erum á þannig stað í hagsveiflunni að hagfræðingar benda á að mikill hallarekstur ríkisins er eitthvað sem ekki á að sjást á tímum sem þessum. Ofan af þessu er erfitt að vinda fyrir hæstv. ríkisstjórn og það er eitthvað sem við verðum að halda vel til haga þegar við ræðum hér um fjármálaáætlunina. Núna liggur það fyrir að það eru einhver markmið um að selja eignir eignir ríkissjóðs sem á að nota það til að greiða niður skuldir eða fara í einhver innviðaverkefni en að öðru leyti þá sér maður fátt sem bendir til þess að raunhæft sé verið að laga til í rekstri ríkisins þannig að það mæti í því árferði sem við erum stödd í akkúrat núna.

að velta fyrir okkur, hvernig standi á þessum mikla mun. Við sjáum að á árinu 2029 er gert ráð fyrir því í fjármálaáætlun að ríkissjóður sé rekinn með 20 milljarða afgangi en hallinn samkvæmt spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er 95 milljarðar og það er verið að tala um að hallareksturinn á ríkissjóði verði

að það séu tækifæri til að hagræða í ríkisrekstrinum án þess endilega að það bitni á þjónustu. Ég sakna þess svolítið, af því að við erum búin að vera í þessu ástandi núna í allmörg misseri, að afl ráðuneytanna hafi ekki verið nýtt betur til að kortleggja hvar t.d. er hægt að sameina stofnanir og fara betur með fjárreiður almennings því að tækifærin í ríkisrekstri sem er jafn umfangsmikill og hér á landi eru talsvert mikil eins og við hljótum öll að vera sammála um. Ég sakna það hafi ekki verið gert. Síðan hefur verið talað um að það sjáist vel á verkum þessarar ríkisstjórnar og birtist í þessari fjármálaáætlun að það sé verið að styðja við Seðlabankann í því verkefni að ná niður vöxtum og verðbólgu. Mig langar í því samhengi að nefna að bara á síðasta vaxtaákvörðunardegi var ekki hægt að lækka vexti einmitt vegna þess að það höfðu ekki komið fram skýr merki frá ríkisstjórninni til að mynda um það hvernig hún ætlaði að fjármagna þá kjarasamninga sem nýbúið var að gera, þannig að

Mig langar síðan að tala um stöðu heimilanna því það er verið að tala um að hún sé bara nokkuð góð. Það finnst mér benda til þess að menn búi í einhverjum hliðarveruleika vegna þess að við þekkjum það og sjáum það á tölum að afborganir af húsnæðislánum hafa verið að hækka verulega, jafnvel á sumum heimilum um 100.000–200.000 kr. á mánuði. Það er síðan að ýta fólki yfir í verðtryggðu lánin. Höfuðstóll þeirra hækkar út af hárri verðbólgu. verðbólgu. Ný könnun segir okkur það að 70% heimila finni verulega fyrir því hvað vextirnir og verðbólgan er að bíta mikið í heimilisbókhaldinu. Það eru bara 15% heimila sem upplifa þetta ekki. Þetta er auðvitað veruleikinn sem við þurfum að vera að tala um þegar við erum að ræða fjármálaáætlun en ekki að búa til einhver meðaltöl eða gröf sem sýna fram á einhverja stöðu sem er ekki í neinu samræmi við upplifun fólks í þessu landi.

inn í heimilisbókhaldið. Það bendir jú eitt og annað til þess núna þegar margir eru að endurfjármagna húsnæðislán sín að menn séu eitthvað að greiða niður yfirdrátt og setja þá inn í húsnæðislánin en þá eru menn að færa skammtímalán yfir í verðtryggð langtímalán í sumum tilfellum

Það er ofur einfaldlega þannig að bæði heimili og fyrirtæki eru að kikna undan stöðunni eins og hún er. Við erum ekki búin að bíta úr nálinni með þetta enn þá. Þetta árferði sem hefur verið núna undanfarin misseri kemur þannig fram hjá heimilum að menn reyna að gera það sem þeir geta til að þreyja þorrann. Menn draga saman í útgjöldum, endurfjármagna og gera alls konar sem hægt er að gera til að bregðast við. En yfirdráttarlánin og sú staðreynd að hlutir koma stundum fram ekki alveg á sama degi og verðbólga og vextir hækka segir okkur að vanskil muni aukast núna á næstunni. Það er bara bein afleiðing af því árferði sem við höfum verið í.

að fara betur með fjárreiður almennings, reyna að nýta hverja krónu betur, nýta afl ráðuneytanna til þess að skoða stofnanir ríkisins og jafnvel stofnanastrúktúrinn betur. En það er svo sem kannski skiljanlegt að það sé ekki endilega stemningin inni í ráðuneytunum þegar viðbragð ríkisstjórnarinnar við kosningaúrslitum og öðru slíku er að þenja Stjórnarráðið út frekar en að senda skilaboð inn í hina áttina.

í einhverri umfjöllun sem þeir hafa ekki birt okkur enn. En ég vil bara nefna það hér til útskýringar að

hvað við ætlum að gera á næstu árum og þar af leiðandi að lögfesta það. Það gæti nú útskýrt þennan mun að einhverju leyti og ég reikna með að við munum reyna að útskýra það í einhverri frétt til þess að það fari ekki að rugla umræðuna á Íslandi um þetta.

að spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sé með þessum hætti. En varðandi krónuna þá er talað hér um að krónan hafi verið stöðug síðustu tvö ár. tvö ár. Nú höldum við úti gríðarlega dýrum gjaldeyrisvaraforða til þess einmitt að styðja við krónuna. Krónan gerir það að verkum að lífeyrissjóðirnir geta ekki farið út með fjármagn og fjárfest í útlöndum eins og þeir þurfa að gera miðað við umfang lífeyrissjóðanna í kerfinu heima, sem þýðir að þeir ýkja upp alla mynd á innlendum hlutabréfamarkaði til að mynda og eru farnir að fjárfesta mjög mikið í íslenskum fyrirtækjum, oft

einmitt til þess að losna undan sveiflum, sem hefur verið meinsemd í íslensku hagkerfi og rótin að þessum sveiflum hér er krónan. Það er ofur einfaldlega sannleikur málsins. Hins vegar er það þannig að menn nota síðan þennan óstöðugleika sem krónan veldur sem einhver rök fyrir því að það sé gott að vera með krónu. Ég ætla ekki að taka undir slíka leikfimi og röksemdafærslu. Ég fagna hverju tækifæri til að benda á að það sem við þurfum að gera hérna á Íslandi — af því að það er gott að búa á Íslandi og lífskjör hér eru auðvitað að mestu leyti ágæt þó að við getum auðvitað gert miklu betur heldur en við erum að gera

og fyrir utan svo margt annað sem fylgir því að búa hér, með hreint loft, hitaveitu, ódýra orku,

yfir í það að síðan kom orkan í kjölfarið, náttúruauðlindir, ferðaþjónustan, hugverkaiðnaðurinn og núna á síðustu árum skapandi greinar, vaxandi

í ríkisfjármálum og hófsamar áætlanir sem ég vil bara halda því fram að sé í þessari fjármálaáætlun sem hér er til umfjöllunar. Ég vil bara undir lok þessarar umræðu þakka fyrir málefnalega umræðu í dag.

Það er auðvitað þannig að Ísland er mjög gott land. Við eigum alveg gríðarlega mikið af auðlindum og ég vil meina það að okkar stærsta og sterkasta auðlind núna sé hugvitið okkar, það hversu vel menntuð þjóðin er og hversu dugleg hún er að búa sér til tækifæri úr því sem til staðar er í íslensku samfélagi. En mig langar þá líka að nefna að þeir sem t.d. eru að reyna að búa til ný tækifæri á Íslandi með íslenskum fyrirtækjum sem starfa alþjóðlega allir þessir aðilar benda mjög sterkt á að krónan sé ákveðin hindrun þegar kemur að því að sækja fram á mörgum markaðssvæðum. Mér finnst að það sé eitthvað sem við þurfum að horfa til. En ég er alveg sammála hæstv. ráðherra um að það er miklu betra að við séum með efnahagslíf sem hefur margar styrkar stoðir undir. Ég